Колеги, готові реєструватися? Будь ласка, прошу зайняти робочі місця і прошу зареєструватись, колеги. Будь ласка, реєструємося.

Зареєстровано 322 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, я хотів би, щоб ми разом привітали позитивне рішення нижньої палати парламенту Нідерландів (Палати представників) щодо ратифікації Угоди про асоціацію України - ЄС. За ратифікацію угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. Дякую парламентській більшості за вашу позицію та підтримку України. Підтримуючи Україну, ви інвестуєте у майбутнє, підтримуєте стабільність та мир у Європі, цементуєте антипутінську коаліцію. Це ще один впевнений крок до визначеної нами мети – асоціації з Європейським Союзом. Це голосування не є кінцевим кроком ратифікації, очікуємо на рішення Сенату. Однак, у мене є впевненість, що Сенат теж підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію України - ЄС. Я провів кілька зустрічей зі спікером палати Сенату під час її візиту в Київ та під час мого візиту в Страсбург і, я переконаний, що більшість членів Сенату підтримують Україну. Подякуємо нашим нідерландським колегам, і, переконані, що незадовго ми отримаємо кінцеве рішення по Угоді Україна - ЄС. Колеги! У пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени уряду на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом. Давайте привітаємо уряд. І відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України ми проводимо в п'ятницю "годину запитань до Уряду". І, як завжди, я нагадую, що спочатку ми надаєм виступи двом міністрам. Сьогодні перед Верховною Радою України буде виступати Ігор Степанович Насалик, міністр енергетики та вугільної промисловості, а також міністр юстиції Павло Дмитрович Петренко і віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Анатолійович Кириленко – по 10 хвилин. А після того – півгодини запитань до уряду, колеги. І я запрошую до доповіді міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Степановича Насалика. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович! Шановні народні депутати! Члени уряду! Ще Генрі Форд в свій час сказав: "Дайте мені потужну рекламу, і я буду продавати болти як засіб від головної болі". Тому деформований інформаційний простір, який є в сьогоднішньому інформаційному просторі, звичайно, створить і спотворену суспільну думку, спотворена суспільна думка приведе до дій, а дії завжди будуть мати відповідні наслідки. Сьогодні я хочу зупинитися на міфах, які свідомо чи несвідомо, але наполегливо, нав'язуються українському суспільству. І міф номер один. Міністерство енергетики і влада нічого не зробили для того, щоб диверсифікувати поставку антрацитової групи вугілля з неконтрольованої території. Вам пропонується чотири проекти. Ці чотири проекти – це рішення наукове, технічне, фінансове наших енергетиків, щоб диверсифікувати поставку антрацитової групи вугілля в Україну. Два з цих рішень реалізовано. Два є, які є в проекті на 2017 рік. Рішення перше, це переведення двох блоків, другого і п'ятого, Зміївської ТЕС на газову газову групу вугілля. Чому саме ці блоки? В першу чергу тому, що вони потребують мінімального фінансового забезпечення. Друге, по ним є вже створені проекти і державна експертиза, економія по даному Другий проект, він стосується лінії Запорізька АЕС – Каховська АЕС. Тільки за три місяці введення проекту, а проект буде введений у вересні місяці, економія складає 750 тисяч тонн вугілля. Третій, прошу, проект. Третій проект, який реалізовано, це Рівненська АЕС, підстанція Київська ПС 750. Цей проект, який діє в Україні, вже дав можливість диверсифікувати 1 мільйон 440 тисяч тонн антрацитової групи вугілля. І прошу четвертий проект. Четвертий проект, який введений влітку цього року, це блок номер 3, який планується завершувати блок номер 4 будівництво на Дністровський ГАЕС. Економія по цим двом проектам, один, який діє, а який буде введений, порядку 700 тисяч тонн вугілля. Тому загально проекти, які ввелися і вводяться в цьому році, дають можливість зекономити 3,5 мільйона тонн антрацитової групи вугілля, тобто 1,3 від поставки, який іде з неконтрольованої зони. Міф номер два. Міністерство і уряд не підготувалося до опалювального сезону. Якщо коротко, я повинен сказати, 30 день іде блокади. Сама методика підготовка складів теплових генерацій передбачає їх їх запаси на 30-денний термін. Тобто на сьогоднішній день в Україні повинне бути вієрове відключення. Що зробило міністерство? У нас не один сезон був, друзі, у нас два опалювальних сезони. якщо ви побачите навантаження на теплову систему в грудні, січні і лютому, і навантаження з травня до серпня, то вона була на 10-15 відсотків вища чим зимою. Чим це пояснювалось? Пояснювалось в першу чергу тим (наступний слайд, будь ласка), що ми прийшли в травні місяці, і ви бачите, жовта складова за травень, в порівнянні з минулим роком з дев'яти блоками атомних електростанцій шість блоків у нас знаходились в ремонті і аварійних ремонтах. Тому теплова станція покривала базу, яку повинна видавати атомна промисловість. Але нам вдалося розблокувати господарську частину роботи НАЕК "Енергоатом" і вивести її в той режим необхідний, який є на сьогоднішній день. Прошу продовжити. Ви бачите склади, як вони мінялися, і бачите провалені склади в травні місяці, коли треба було використовувати теплову генерацію. Тоді, коли б мали заповнюватись ці склади. Так от нам вдалося вийти на показник і ви бачите січень - 01.2017 року на 2,2 мільйони. Тобто в зимовий період ми не тільки не спрацьовували газової групи вугілля, а навпаки наповнювали склад. І в січні місяці, коли би повинна спрацьовуватись антрацитова група, ми не спрацювали її, а навпаки наростили ці склади. Міф номер три. Надзвичайні заходи в Україні введені для того, щоб зробити вієрові відключення. Введення надзвичайних заходів зв'язані з тим, щоб стабілізувати роботу об'єднаної енергосистеми і мінімізувати вієрові вієрові відключення. Якщо ви побачите по структурі виробництва, а от другий графі якраз і показує, то основна задача надзвичайних заходів – це зменшити генерації, які працюють на антрацитовій групі. Нам вдалося зменшити генерацію з 36 тисяч тонн антрацитової групи вугілля до 12, які діють на сьогоднішній день. А вклад атомної промисловості по прогнозному балансі на березень місяць складає 59 відсотків. Ми не могли замістити, якщо би у нас не була розвинута і введена в штатний режим роботи атомка. Міф номер п'ятий. Я не хочу про нього дискутувати, прошу поміняйте. Це так звана "Роттердам плюс". Вона потребує дуже багато дискусій. Але ви на графіку бачите, нижній графік, це ціна, по якій працювали теплові генерації. І хочу наголосити, це ціна, з якої вираховували тариф. Уверху – це графік так званої IP2 чи "Роттердама плюс". Якщо ви переглянете оці чотири місяці, було вироблено 10 мільйонів тонн вугілля, або сума, яка відрізняє діючу від IP2, складає 15 мільярдів гривень. І на завершення. Час дуже – хороший арбітр і він все розставляє на свої місця. З другої частини, час забуває і біль і стирає спогади. Я хочу нагадати їх. Ви бачите картинки, це не Львів і це не Київ. Це Донбас. Донецьк у березні 2014 року, коли сотні тисяч людей вийшли з одною ідеєю, що Україна єдина. І від наших рішень Верховної Ради України залежить, а як ми потім цим людям будемо дивитися в очі. Бо я не сумніваюся, що Україна буде відновлена, будуть відновлені кордони, що ми будемо великою нацією. Але загадаємо і за них сьогодні. Дякую. Дякую вам. До виступу запрошується Міністр юстиції України Павло Дмитрович Петренко. Заблокували прохід міністрові народні депутати. Пане Павло, будь ласка, до трибуни. Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, шановні українські громадяни! Сьогодні я маю честь проінформувати вас про ті попередні здобутки, які Міністерство юстиції зробило за минулий рік у сфері захисту прав людини. Юстиція – це справедливість, і справедливість повинна бути для кожного. На жаль, українська держава протягом останніх 25 років тільки декларувала захист і справедливість для кожного, особливо для слабкої людини, яка не має можливостей найняти і адвоката, і захистити свої права. Міністерство юстиції, починаючи з 2014 року, почало нову програму. Це став Національний проект розбудова системи безоплатної правової допомоги, правової допомоги для тих людей, які не мали можливості і надії на захист. Я згадую одну історію про конкретну людину – молодого хлопця з Львівської області, який був заарештований в 2013 році за дрібну крадіжку. За дивним збігом обставин, після спілкування зі слідчими він чомусь зізнався в умисному убивстві. Коли наші адвокати почали його представляти в суді і поспілкувалися із цим хлопцем, він зізнався, що його били і катували для того, щоб він взяв на себе фактично злочин іншої людини. Ця історія закінчилася добре для цієї людини, тому що український суд його повністю виправдав. Але є багато історій, які закінчуються погано, коли правоохоронна система фактично перетворює людину на гвинтик, який є статистикою для того, щоб підтвердити незаконні дії того чи іншого слідчого чи прокурора. Протягом тільки минулого року система безоплатної правової допомоги, наші юристи і адвокати добилися шестиста виправдальних вироків в кримінальних справах, це 600 українських громадян і українських доль, які не були зламані. Ми представили інтереси і допомогли 400 тисячам українців, це пенсіонери, це учасники АТО, це інваліди, це діти-сироти, це ті люди, які не мають грошей і можливостей найняти адвоката. Команда Міністерства юстиції вирішили відмовитися від радянської системи юстиції. Ми ліквідували 500 районних управлінь юстиції, це те, що було базою кожного міністра і опорою його нібито умовної влади. Тому що ти як міністр мав багато підлеглих в кожному районі. Коли я запитався у простих людей: "Ви знаєте, де знаходяться районні управління юстиції" жоден на прийомі не міг згадати, де ці управління юстиції знаходяться. Це означає, що ці бюрократи, які там працювали, не приносили користі українцям. Тому ми ліквідували радянські управління юстиції, передали ці кошти для бюро правової допомоги. І в минулому році відкрили додатково 500 бюро правової допомоги. Хочу подякувати в цій залі зараз народним депутатам, фракціям коаліції, окремо хочу подякувати Радикальної партії Олега Ляшка, яка, не будучи в коаліції, системно підтримує наші ініціативи в системі безоплатної правової допомоги. Для українців зараз стало реальністю, що у маленькому місті, селі чи селищі є адвокат і юрист, який захищає кожного. Починаючи з кінця минулого року, щомісячно 80 тисяч українців звертаються до наших бюро правової допомоги. В кінці минулого року завдяки позиції народних депутатів, які підтримали нашу ініціативу, ми розширили коло тих людей, які мають право на допомогу. Це учасники АТО, це сім'ї загиблих, це переселенці і внутрішньо переміщені особи, це люди, які мають дохід в місяць менше двох прожиткових мінімумів. Фактично зараз система безоплатної правової допомоги охоплює декілька мільйонів українців. І це ті реальні кроки, реальна допомога кожному українцю, який раніше не мав навіть надії на захист і на справедливість. Я вважаю, що знання про своє право і захист свого права – це зброя, яка є сильнішою іноді, ніж вогнепальна зброя. Наше завдання як команди Міністерства юстиції полягає в тому, щоб ми перейшли на новий рівень, ми почали інформувати і озброювати українців знанням про їхнє право в спілкуванні з чиновником, в спілкуванні з суддею, в спілкуванні з прокурором. Тому в цьому році ми ініціюємо загальнонаціональний проект "Я маю право", який буде проводити просвітницьку роботу серед українців щодо тих прав, які їм гарантовані законом, Конституцією, які їм гарантовані від народження. я звертаюся принагідно до всіх народних депутатів: долучайтесь до цієї ініціативи спільно з Міністерством юстиції. Нас підтримують фактично всі представники громадянського суспільства, нас підтримують наші міжнародні партнери. Я хочу, щоб цей проект став народним проектом, щоб кожен українець мав дуже сильну зброю – знання про своє право і можливість реалізації цього права. Ми як Міністерство юстиції будемо продовжувати виступати адвокатами українців у спілкування з усіма державними органами, і ми будемо захищати кожного українця, який має право на такий захист. Крім того, є так само сумна статистика. 400 тисяч українців, які отримали від нас допомогу, це ті люди, які не змогли отримати правди в райдержадміністраціях, в судах, в прокуратурах, в поліції, в інших державних органах. Ми звернулися до наших колег для того, щоб усунути такі порушення і щоб держава не витрачала кошти на захист українця від самих своїх же державних органів. Я хочу подякувати в цьому напрямку українській Національній поліції, яка пішла (першої фактично з державних органів) з нами на співпрацю і уклала меморандум щодо обміну інформацією по всім правопорушенням, які вчиняють слідчі стосовно українців, які затримані. Це великий крок вперед для того, щоб в Україні стало ганебним минулим факти катування в органах правопорядку під час затримання українців.

"ми починаємо такі надважкі справи не тому, що вони легкі, а тому, що вони є надзвичайно складні, але при цьому вони несуть гордість для американської нації". Я хочу перефразувати, що український уряд, Міністерство юстиції, український парламент розпочали надзвичайно складну справу – це поновлення справ і справедливості серед українських громадян, це розбудова системи безоплатної правової допомоги, яка буде захищати кожного українця. Ця справа є дуже складна, але ми її розпочали саме тому, що протягом останніх 25 років українці не мали ані надії, ані права, ані можливості на захист. Тому я точно переконаний, що в цій справі ми будемо успішними, тому що це принесе точно плюси і гордість для українського народу. Другий блок, який є не менш важливим, є, звичайно, реформа судів. Тому що саме в судах українець може отримати справедливість. І в цій частині я так само звертаюся до народних депутатів, щоб ви здійснювали пильний контроль за тими новими процедурами, які зараз відбуваються, і ми маємо всі шанси отримати вже найближчим часом новий Верховний Суд України створений за новими принципами публічності і транспарентності. Так само ми, нагадую всім, маємо всі шанси отримати абсолютно новий склад всіх апеляційних судів і місцевих судів. Я звертаюся з цієї трибуни до українських юристів і правників. Не стійте осторонь, не думайте, що хтось за вас зробить реформи і змінить цю країну. Бути диванним експертом простіше всього, радити і критикувати так само простіше всього. Країна знаходиться в такій ситуації, коли дія кожного, відповідальна позиція кожного фахівця, кожного громадянина має значення. Тому я до вас звертаюся з проханням і з закликом. Приходьте на конкурси, ставайте суддями, змінюйте обличчя судової системи, забезпечуйте, щоб в судовій системі з'явилося цивілізоване обличчя, а не беззаконня, яке там уже заклалося за останні 25 років. Зі свого боку можу ще раз засвідчити, що Міністерство юстиції буде продовжувати працювати над системою захисту прав людини, над спрощенням життя українців, спілкування з органами державної влади і над поверненням в стіни… Будь ласка, 30 секунд завершити. ПЕТРЕНКО П.Д. І над поверненням в стіни державних інституцій закону, права і справедливості. Без цього українська держава ніколи не буде сильною. І це наше з вами спільне завдання, друзі. Всі ті, хто були обрані, всі ті, хто зараз перебувають у виконавчій владі, мають надзавдання: створити сильну державу, де кожен українець буде захищеним. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Дякую, Павло Дмитрович. І останній виступ від уряду, віце-прем’єр-міністр України В'ячеслав Анатолійович Кириленко. В'ячеслав Анатолійович, будь ласка. Шановний пане голово Андрію Парубій, Шановні народні депутати, шановний пане Прем’єр-міністр, шановні члени уряду! Декілька слів щодо стану підготовки до Євробачення. Ще 1 червня минулого року ухвалено розпорядження уряду про утворення оргкомітету по проведенню пісенного конкурсу Євробачення. 11 серпня між мовником-організатором, тоді ще НТКУ і Європейською мовною спілкою було підписано відповідний базовий договір. 11 жовтня уряд ухвалив Постанову номер 740 "План заходів щодо підготовки до проведення Євробачення". До речі, всі заходи виконуються, терміни в основному дотримуються. В цьому сенсі уряд діє у плановому режимі. У грудні, 9 грудня київська влада видала розпорядження про підготовку до проведення пісенного конкурсу Євробачення. 10 грудня 2016 року набув чинності ухвалений вами Закон "Про публічні закупівлі" щодо змін до розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення проведення Євробачення. На виконання цього закону уряд 21 грудня ухвалив відповідну постанову. Ми постійно перебуваємо у співпраці із іноземними фахівцями. Підготовка Євробачення передбачає узгодження практично всіх ключових питань із Європейською мовною спілкою. Тому тут у постійному режимі вже перебувають декілька провідних іноземних спеціалістів, які у взаємодії з командою національного Суспільного телерадіомовлення готують конкурс Євробачення. Зокрема Стюарт Барлоу, шоу-продюсер, і Ола Мельзиг, технічний продюсер. Ми очікуємо на прибуття до України найближчими днями інших ключових членів міжнародної команди Євробачення. 30-31 січня у Києві відбулося засідання Наглядової ради Європейської мовної спілки, яка розглянула всі ключові питання, які стосуються підготовки Україною пісенного конкурсу Євробачення, зокрема було презентовано дизайн сцени, запропоновано кандидатури ведучих шоу, а також представлено на розгляд творчі ідеї, концепції шоу. 30 січня Наглядовою радою Європейської мовної спілки було затверджено офіційний логотип, в основі якого традиційне українське намисто та слоган "Celebrate Diversity", що українською мовою означає "Шануймо розмаїття".

який став остаточно незворотнім. 6 лютого цього року голова Держкомітету телебачення і радіомовлення затвердив плановий кошторис витрат на підготовку та проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017. Ви знаєте, шановні колеги, що державний бюджет передбачив 455 мільйонів гривень на проведення Євробачення. 200 мільйонів передбачено київським міським бюджетом. Також долучається Європейська мовна спілка, яка виділяє кошти у розмірі порядку 4,5 мільйонів євро. Також очікуються істотні надходження від продажу квитків, а також участь спонсорів для різноманітних заходів "Євробачення". У будь-якому випадку політика урядового оргкомітету, а урядовий оргкомітет очолює згідно розпорядження особисто Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, політика оргкомітету полягає у тому, щоб під час усіх закупівельних процедур було дотримано політики максимального здешевлення закупівлі всіх робіт, послуг і товарів для забезпечення Євробачення. Саме у такому напрямку буде відбуватися робота. Крім того 14 лютого розпочався офіційний продаж квитків. Перший квиток, до речі, купила переможниця Євробачення-2004, наша всесвітньо відома Руслана. Станом на 9 годину 30 хвилин сьогоднішнього дня продано 14 тисяч 951 квиток для 52 країн світу, не тільки Європи. Причому, 52 відсотки квитків придбано в Україні, тобто українськими громадянами, 48 відсотків квитків придбано за кордоном у цих 52 країнах. Ми очікуємо прибуття значної кількості іноземних гостей. Уже зараз велика кількість квитків придбана у Великій Британії, в Німеччині, в Росії, до речі, і в інших країнах Європи головним чином. Великої уваги приділяється всім аспектам розташування та перебування фанів Євробачення, спеціальний акцент робиться на забезпеченні заходів безпеки, з цього приводу працює спеціальна міжвідомча робоча група у плановому режимі, яка проводить планові заходи на всіх планованих локаціях "Євробачення", а їх декілька і перевіряє всі режими безпеки згідно найвищих світових стандартів. Наголошую, що все це відбувається у тісній взаємодії з фахівцями із Європейської мовної спілки як у питаннях безпеки так і у всіх інших питаннях, що стосуються організації і проведення пісенного конкурсу "Євробачення". Позавчора із України відбув виконавчий директор пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Санд, який щотижня перебуває в Україні, має конструктивні виробничі наради і в національній, і суспільній телерадіокомпанії, і в Державному комітеті телебачення і радіомовлення, а також регулярні зустрічі на урядовому рівні з тим, аби вирішувати будь-які організаційні, чи інші питання, які можуть виникати по ї ходу підготовки пісенного конкурсу. Я хочу сказати, що підготовка до пісенного конкурсу відбувається водночас із декількома іншими структурно важливими процесами. І перший із них полягає в тому, що наша колись Національна телекомпанія України зараз трансформується до статусу національного суспільного телерадіомовника. І водночас, з проведенням пісенного конкурсу Євробачення відбуваються усі необхідні трансформаційні процеси, яких дотримано яких дотримано згідно графіку і плану, і що є питанням принциповим і для уряду, і для наших європейських партнерів. Уряд затвердив статут НСТУ, уряд вніс всі необхідні зміни аби чітко окреслити повноваження виконувача обов'язки керівника НСТУ. Зараз це є Ганна Іванівна Бичок, на яку і покладено всі обов'язки, в тому числі і щодо забезпечення підготовки до пісенного конкурсу Євробачення-2017. Але і щодо діяльності телерадіокомпанії в цей перехідний період. Ви знаєте, що оголошено конкурс на керівника суспільного телерадіомовлення, і цей процес відбувається паралельно із підготовкою до пісенного конкурсу Євробачення. Наші партнери європейські з розумінням ставляться до цього і відзначають великі і результативні зусилля громадськості, уряду, урядовців аби обидві ці справи забезпечити якісно і у необхідний термін. Також я ще раз хочу наголосити, що всі питання взаємодії із європейською мовною спілкою та із менеджерами європейської мовної спілки вирішено, сформовано остаточно команду Євробачення, її українську частину. Згідно всіх базових договорів, зараз відбувається набрання на роботу як іноземних так і українських професіоналів, які будуть працювати в дирекції з підготовки та проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017", і цей процес вже завершується, жодних нарікань на цю тему немає. Тиждень тому відбулася розмова Прем'єр-міністра України із керівником Європейської мовної спілки Інгрід Делтенре, під час якої були обумовлені, обговорені всі питання, які пов'язані із поточними справами щодо підготовки до проведення "Євробачення-2017" в Україні і всі питання, які могли бути з боку Європейської мовної спілки вирішені. Повторюю, контакти з нашими європейськими друзями відбуваються у плановому порядку, план заходів, згідно урядової постанови, виконується. І всі наші зобов'язання між мовником-організатором, а це НСТУ і Європейською мовною спілкою також дотримуються і виконуються. З огляду на це все, а також на виділення всіх необхідних коштів, на ухваленні всі урядові рішення необхідні, а також всі необхідні рішення на рівні міста Києва, я хочу запевнити і вас, шановні народні депутати, і наших європейських друзів, що Україна проведе Євробачення на високому організаційному і змістовному рівні. І так само як 2005 року, коли Україна вже вперше проводила Євробачення, 2017 року ми так само проведемо Євробачення, яке стане конкурсом найкраще підготовленої за час багато десятирічної історії європейської мовної спілки та проведення Євробачення. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Дякуємо, В'ячеслав Анатолійович. до запитань народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України. Хочу нагадати, запитання не від фракцій, а від народних депутатів, я прошу приготуватись до запису. Одна хвилина дається на запитання і дві хвилини на відповідь. Отже, колеги, прошу провести запис на запитання до членів Кабінету Міністрів України. Будь ласка.

Шановний Володимире Борисовичу! В цьому році ми будемо відзначати 25 років створення Національного космічного агентства України. Згідно законодавства України ми повинні призначати туди керівників і на підприємства згідно проведення конкурсу. Згідно тих постанов, які приймає Кабмін, зараз на посадах знаходяться виконуючі обов'язки. Я хотів би, щоб ви оцінили роботу виконуючих обов'язки, чи задоволені ви реалізацією програм космічних, які затверджені законом? І що ми будемо робити з цією ганебною ситуацією у космічній галузі? Дякую вам.

Ми маємо в планах оцінити роботу Національного космічного агентства, ми з вами про це неодноразово говорили. Буквально на минулому тижні ми розглядали попередньо це питання за участю Першого віце-прем'єр-міністра, який отримав доручення заслухати в найближчі тижні всіх керівників у галузі, я сам їх заслуховував до нового року, ви це знаєте. Але хочу підкреслити, що ситуація там є складною і, на наш погляд, потребує достатньо системного підходу. Тому питання космічного агентства знаходиться у полі діяльності уряду, і ми як після підведення підсумків роботи по 2016 року будемо робити, в тому числі і організаційні висновки. Про що вас буде і проінформовано. Дякую.

ви завершили відповідь, так. Наступне запитання Констанкевич Ірина Мирославівна, будь ласка. Моє питання буде адресоване до Володимира Борисовича Гройсмана. Шановний Володимире Борисовичу, я представляю Волинь, 23 виборчий округ, і хочу вас запитати. Чи відомо вам про ситуацію із недофінансуванням сфери охорони здоров'я на Волині? І про те, що ваші добрі наміри проводити важливі і прогресивні реформи, на жаль, на місцях спотворюються. І місцева влада ці реформи перетворює у банальне скорочення у медичних лікувальних установах. І друге. Я вас буду дуже просити, що коли ви приїдете із візитом на Волинь, а я знаю, що це планується, то приїдьте, будь ласка, і подивіться не потьомкінські села, які пропонують адміністрація, а реальні об'єкти, реальний стан справ, який є на Волині. Дякую. 10:40:44 ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую, вельмишановна пані народний депутат України. Ви назвіть мені хоч одну потьомкінську деревню, в якій я... яку я завітав під час своїх робочих поїздок до регіонів України. Система охорони здоров'я є дуже важливою і ключовою, це є непроста реформа, яка завжди буде мати і прихильників, і людей, які будуть її категорично заперечувати. Немає бути самоціллю реформи скорочення кількості лікувальних закладів. Пріоритет і ціль реформи полягає в наступному, українські громадяни мають жити на 7 років довше, ніж вони живуть сьогодні. І це має бути основа і мета нашої реформи. Насправді, створення госпітальних округів – це питання місцевої влади, яке вони мають вирішувати, в тому числі враховуючи і особливості того чи іншого регіону. Я переконаний у тому, що результатом реформи має бути створена єдина мережа лікувальних закладів, де громадяни України будуть отримувати висококваліфіковану медичну допомогу. Якщо ми говоримо про те, що в кожному райцентрі має бути лікарня другого рівня, навряд чи ця лікарня буде професійно якісною. Нам потрібно, щоби людина у разі звернення потрапила до лікарні або ургентно, або планово і отримала висококваліфіковану допомогу другого рівня. Ви же знаєте, що в регіонах на третьому рівні в обласних лікарнях роблять не всі. Наприклад, оперативні втручання, тому що деякі з них роблять в Києві, в спеціалізованих інститутах і роблять їх відповідної якості. І людина вимушена, наприклад, з Волині їхати в Київ в інститут для того, щоб її прооперували. Що стосується первинної ланки медицини, то її треба максимально наблизити до людини, профілактика хвороб, вчасне виявлення захворювань – це і є важливий елемент первинної ланки медицини. Окрім того, уряд вживає сьогодні і заходи і іншого характеру. Як дерегуляція цін на ліки, щоб вони стали більш доступні, і ми в березні місяці прозвітуємо про цю роботу. З 1 квітня ми запускаємо в дію реальну реімбурсацію - компенсацію вартості на безкоштовні… компенсацію вартості на ліки для хронічно хворих людей, зокрема на кардіо-, на гіпертонічну хворобу. Це буде означати, що українці, які хронічно хворіють, за рецептом лікаря будуть отримувати безкоштовні ліки відповідно від цієї хвороби. Окрім того, ми на минулому засіданні уряду прийняли рішення про створення більше десятка центрів кардіо-судинної хірургії з відповідним агіографічним обладнанням, для того щоб припинити абсолютно негативне явище, коли українці помирають сьогодні, і лідерство в цих хворобах, що призводять до смерті, займають серцево-судинні захворювання. Це дасть нам можливість, і ми вважаємо, що на 3 тисячі людей зменшити смертність в Україні, зберегти життя 3 тисячам українцям щороку. І ми цим питанням опікуємося і займаємося. Ми також будемо пропонувати зміну систему фінансування охорони здоров'я. Ви знаєте, що ми зробили перший крок щодо підвищення заробітної плати українських лікарів. Це все сукупність кроків, яка має нас привести спільно, у взаємодії з місцевими органами влади до якісної системи охорони здоров'я. Ми обов'язково будемо виходити з законодавчими ініціативами там, де нам потрібна підтримка парламенту, будемо з вами радитись, будемо прислухатись до думки більшості українського парламенту. Але хотів би, щоб нашою метою в цій реформі було створення якісної системи охорони здоров'я, а не той популізм, який за десятки років знищив охорону здоров'я, яка була створена за багато-багато десятиріч. Дякую за ваше запитання.

вчера произошла не совсем понятная ситуация в зале Верховной Рады. Из-за вашей личной позиции была провалена правка номер 9 к законопроекту 0940. Она касается разрешения вопросов финансирования местных бюджетов.

Дякую за запитання. Вчора ви підходили до мене з тим самим запитанням, і я вам вже дав відповідь. Зараз я хочу її озвучити публічно. Моя позиція була стосовно 10 правки, а не 9-ї, і ви це дуже добре знаєте. 9-а правка була поставлена на голосування Верховною Радою і не була підтримана. Моя позиція: 9 правку треба було підтримувати. (Шум у залі) Зараз треба це врегулювати.

Позиція Міністерства фінансів – треба це питання врегулювати. (Шум у залі) Ми, якщо необхідно подібний законопроект, в найближчий час подамо. Просто треба трошки уважніше з правками. Дякую. Будь ласка, наступне запитання від народного депутата Шипка. 10:47:19 ШИПКО А.Ф. Доброго дня. У мене запитання до заступника міністра пана Лінчевського. Ви знаєте, що наказом Міністерства охорони здоров'я по затвердженню переліку рідкісних орфанних захворювань МОЗ зобов'язаний забезпечити щорічний перегляд цього переліку. В разі необхідності внести до нього зміни. За наявною у мене інформацією така комісія півтора року не збиралася, та нові рідкісні захворювання орфанні, виявлені в 2015-16 годах, туди не вносились. Наприклад, синдром Когана, для того, щоб зупинити прогресування цього захворювання, необхідно 300 тисяч гривень щомісяця. Поясніть, будь ласка, українцям чому не збиралась комісія, чому не переглядалися орфанні захворювання і коли українці отримають лікування гарантовані державою? Дякую. Дякую. Дійсно, є проблема рідкісних захворювань, рідкісних, без специфічного лікування ці пацієнти не мають шансів на життя. життя. Створений перелік орфанних рідкісних захворювань, орфанних, вони орфанними називаються, бо це хвороби без лікаря, хвороби без належного догляду, ці пацієнти, про котрих не знає широка громадськість, про котрих не знають лікарі, котрі залишені по суті напризволяще. В Україні є перелік орфанних захворювань і він переглядається. Сьогодні Міністерство створило групу експертів для переліку, дійсно є вже подання щодо включення до переліку орфанних захворювань тих патологій, про які ви говорите, також мова іде і про туберозний склероз та інші, про різні м'язово-неврологічні порушення. В цьому році ми говоримо про практично стовідсоткове забезпечення необхідними медикаментами пацієнтів з орфанними захворюваннями завдяки закупівлям проведеним за участю міжнародних організацій. Дякую.

про податкову міліцію. Володимир Борисович, ситуація вимагає вашої особливої уваги та особистого втручання. В грудні український парламент проголосував за припинення діяльності податкової міліції з моменту формування нового органу – Служби фінансових розслідувань. Через технічну помилку Мінфіну здійснився технічний збій в нумерології під час підготовки законопроекту. Це дало підстави деяким персонажам маніпулювати на цій темі. Парламент намагався допомогти Мінфіну виправити цю ситуацію, але вчорашня позиція міністра фінансів повергла багатьох в цій залі в шок. Справа в тому, що пан міністр мусив би знати, що закон, примус та фінанси є головними інструментами державного управління, а він фактично… А він фактично пропонує вилучити орган, який примушує виконувати закон та забезпечувати надходження до бюджету. Як мінімум це не компетентно, про максимум навіть боюся думати. Справа в тому, що такі заяви міністра фінансів фактично заохочують ділків тіньової економіки. Шановні колеги, шановний Володимире Борисовичу, можна навіть не представляти собі, скільки б заплатили кримінальні авторитети за ліквідацію карного розшуку… Скільки б заплатили "злодії в законі" за ліквідацію карного розшуку. А тут обнальщики, корупціонери, ті, хто наживався і грабував бюджет, країну протягом двадцяти п'яти років, сьогодні можуть спати спокійно. Не можна Не можна порушувати принцип діяльності органів державної влади. Одним із принципів державного управління є безперервність. Це загрожує національним інтересам України. Володимире Борисовичу, я дуже вас прошу втрутитися в цю ситуацію і не дозволяти міністрам використовувати парламент для того, дякую, шановний колега народний депутат. Я знаю, що вчора була тут дискусія достатня гаряча, але я вважаю, що неприпустимість має бути витримана з точки зору членів уряду, займати більш толерантну позицію. І тут в мене немає жодних сумнівів, по відношенню до українського парламенту. Ми підзвітні і підконтрольні українському парламенту, і кожен міністр має це розуміти. Що стосується самої теми. Ну знаєте, те, що трапилось, то трапилось, і зрозуміло, що нам потрібно це питання виправляти. Є два шляхи, які ми маємо виправити: можливо, відновити роботу податкової поліції і залишити, в принципі, все, як було раніше. Але я вважаю, що можливо зробити більш прогресивний крок: утворити єдину службу – Службу фінансових розслідувань України, яка буде цивілізованою якісною службою. І тут я хочу стати на бік реального сектору економіки і бізнесу. Друзі, я отримую десятками і сотнями скарги

на листи ще якихось контролюючих органів. Так от я хочу вам сказати, що при першому наближенні 80 відсотків я можу розглядати цих звернень як реальний тиск на реальний сектор і на бізнес. А ми з вами маємо боротися за те, щоб забезпечити економічне зростання нашої країни. І те, що ми добились з вами, завдячуючи нашій плідній взаємодії, завдячуючи повній координації наших зусиль парламенту, Президенту і уряду, ми відновили економічне зростання у 2016 році. Зрозуміло, і тут я хочу віддати належне і уряду Арсенія Яценюка, багато було зроблено непопулярних речей, які призвели до зупинки падіння, а ми вже взяли цю естафету до економічного зростання. Тому наше завдання не просто на словах створювати клімат економічний і інвестиційний, а створювати інструменти, при яких бізнес буде захищений. Вони перетворюються ці контролери на рекетирів. І я вважаю, що це головне питання, на яке ми маємо дати з вами відповідь в українському парламенті. Тому я би дуже вас просив спільно, щоб ми зібрались на наступному непленарному тижні і визначились, що ми робимо і в який термін. Якщо відновлення, то відновлення на який термін. Не може бути це безкінечно – система тиску на бізнес з будь-якого контролюючого органу. І я вважаю, що наше завдання з вами – зробити цю систему абсолютно прозорою, якісною і ефективною. Корупціонерам, тим, хто відмиває кошти, тим, хто робить конвертаційні центри, їх треба посадити у в’язницю. А 99 відсотків українського бізнесу, який працює чесно, ми їх маємо носити на руках. І я прошу в цьому вашої підтримки. Дякую, шановні колеги народні депутати. Дякую. Скорик передає слово для запитання Ігорю Шурмі. Включіть, будь ласка, мікрофон. Ви хоча не вчилися в медичному коледжі, не маєте медичної освіти, але ви настільки добре оволоділи проблемами медицини, де нема міністра вже 9 місяців, з вас би вийшов хороший підзвітний міністр. Розгляньте можливість, може би ви очолили, я думаю, що всі би були раді. А тепер питання по суті, те, що ви не знаєте. На останньому засіданні Комітету з питань охорони здоров'я роботу міністерства визнано незадовільною в частині міжнародних закупівель. Хочу вам сказати правду, і це є за підписом. На сьогоднішній день в лікарні поступило лишень 8 відсотків від 4 мільярдів гривень за 2016 рік. Медикаментів немає. Але міністр сказала, що всі гроші виведені за кордон, вони знаходяться в банках і на них нараховуються відсотки. Люди ідуть в лікарню і через відсутність ліків вмирають, а вони заробляють відсотки. Чи знаєте ви, в яких банках знаходяться за кордоном наші гроші і які відсотки заробляються на них тоді, коли нема в… Дякую за ваше запитання. Я до того як прийти працювати в уряд працював мером міста і я знаю, що таке лікувальні заклади, і знаю, що таке недолуга реформа, яка проводилась в 2011-2013 роках. Для нас дує важливо, щоби реформа, яку ми проводимо, вона була якісною. І не треба сьогодні це питання якимось чином надмірно політизувати, це завжди політика. Але треба виходити з того, що є функції парламенту, є функції Міністерства охорони здоров'я, їх треба просто об'єднувати. Тобто ви законодавчо визначаєте правила, ми маємо їх виконувати, але спільно знаходити порозуміння щодо формування нормативної бази. ми підготуємо вам звіт по міжнародній закупівлі, і в цих міжнародних закупівлях ви побачите все те, що вже було закуплено, все, що було поставлено. Дуже багато інформації, яка протирічить одна одній. Але насправді є дуже чіткі цифри, які є цифрами, по яким можливо судити, що вже вдалося забезпечити, що ще потрібно компенсувати? Але ми плануємо в березні, квітні 2017 року 2017 року масштабно почати закуповувати ліки. Ви говорите про не ефективність, закупівлю міжнародних організацій. Я вам хочу сказати про те, що досі, коли не було міжнародних організацій, це була абсолютно корупційна відкатна годівниця і боролися за Міністерство охорони здоров'я не для того, щоб робити зміни в системі охорони здоров'я, а для того, щоб взяти під контроль державні закупівлі. Так от я хочу сказати, що, напевно, краще передати ці закупівлі міжнародним організаціям, які визнані усім світом для того, щоб не було жодної людини в нашій країні намагання якимось чином прихватити собі сотні мільйонів, а іноді і мільярди, коштів, які витрачалася на ліки. Ліки мають бути закуплені якісні, по конкурентним цінам і мають служити здоров'ю українських громадян, а не бути годівницею українських корупціонерів. Дякую за вашу увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Добродомов Дмитро Євгенович. Дмитро Добродомов, політична партія "Народний контроль". Прошу передати слово Олегу Мусію. В продовження медичної тематики, я хочу сказати, що ви дуже правильно сказали, що корупція пішла з України, але вона нікуди не ділася. Завдяки цим міжнародним закупівлям, вона перемістилася за кордон і тепер оці корупціонери, які були заступниками міністра, вони очолили міжнародну фармацевтичну мафію і ця корупція відбувається на міжнародному рівні. Але в мене запитання до Першого віце-прем'єра і до міністра вугільної промисловості, і енергетики. Ви знаєте, на моєму виборчому окрузі, це шахтарський регіон, два інвестиційні проекти, які два роки в надрах Кабінету Міністрів ніяк не можуть реалізуватися. Перший інвестиційний проект – це "Любельська" шахта, коксівне вугілля, яке не поставляється в Україні ніде і з окупованих територій завозиться. Абсолютно доведено, всі міжнародні аудити пройдено. Чому до сьогодні немає рішення уряду по добудові і будівництві шахти "Любельська", яка дасть 30 секунд, будь ласка, завершуйте. про будівництво нафтопереробного заводу і переробки вугілля за українськими технологіями, підтриманими Академією наук. Чи розглядається цей проект взагалі, і коли він буде розглянутий? Будь ласка, два інвестиційні проекти майже на 10 тисячі робочих місць, готових, чому уряд зволікає з ними? Дякую за запитання. Про "Любельську" шахту, про яку ви говорите, там не розпочиналися, тільки готувалися проекти, тільки об'єм робіт по цій шахті складає 2,5 мільярди доларів, щоб запустити її в загальну дію. Що стосується діючих шахт, то повинен сказати, що уряд в цьому році виділив мільярд гривень для того, щоб забезпечити технічне переоснащення шахт. Перші 300 мільйонів навіть кредитних коштів уже розпреділені, але під наглядом громадських організацій і при проходженні тендеру по системі ProZorro. По "Львіввугілля" вже виділені кошти. І перші дві лави практично через місяць-півтора будуть введені в експлуатацію. Дякую. Прошу передати слово Максиму Бурбаку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Максим Бурбак. 11:02:06 БУРБАК М.Ю. Шановний Володимир Борисович! Максим Бурбак, "Народний фронт", 204 виборчий округ. Безумовно, всі пересвідчились в успіхах реформи по децентралізації влади і нагадую, що розпочалась вона, ми разом з вами з бюджетної децентралізації в уряді Арсенія Яценюка. І ми знаємо, що вже другий рік перевиконання місцевих бюджетів. Всі ми пам'ятаємо, який спротив чинили місцеві князькі на місцях, зараз йде другий… наступний етап – це створення госпітальних округів. Скликаються мітинги, людей годують чисельними фейками, а іноді відверто брехнею. Володимире Борисовичу, скажіть чітко, будь ласка, чи буде закриття районних лікарень? Раз. І чи буде збільшене фінансування центрів госпітальних округів у цьому році? Адже хочу нагадати, місто Чернівці – єдиний обласний центр, в якому немає… ангіографа. Дякую. після Революції Гідності. І от зараз буде 1 квітня три роки, як ми ухвалили концепцію… стратегію розвитку місцевого самоврядування, децентралізації влади в Україні. Згадайте, будь ласка, друзі, в 2015 році ми прийняли з вами вперше законодавство щодо фінансової децентралізації. Перших три місяці нас шалено і мене особисто просто критикували і знищували в тому, що ми порушили систему фінансів, і тепер місцеві бюджети будуть на межі виживання. Пройшло три місяці, і ми почали виконувати і перевиконувати місцеві бюджети, і місцеві бюджети почали наповнюватись, і в 2015 і 2016 роках зростати. Це означає, що тільки в 2016 році місцеві бюджети зросли на 50 мільярдів На 2017 рік, шановні колеги, зростання місцевих бюджетів ще буде на 25 відсотків. Це означає, що це абсолютно професійна і якісна реформа. Ми почали створювати з вами основи для того, щоб слабкі громади могли об'єднатись і стати сильними. І таких громад уже майже 400. Ці громади збільшували свої бюджети втри, п'ять і сім разів. Ми передали повноваження на місця, і це означає, що сьогодні на місцях вже достатньо повноважень самостійних, які будуть давати можливості розвитку громад. Дороги, лікарні, садочки, міський і громадський простір, культура, спорт – все можна охопити якісною роботою і дати людям якісні послуги. Тепер, що стосується охорони здоров'я. Насправді, нам треба формувати сильні заклади охорони здоров'я. Люди мають отримати якісні, особливо вторинного рівня, медичні послуги. Ну не можуть люди вмирати від некваліфікованих дій, наприклад, хірурга в лікарні, в якій цей хірург прийшов оперувати, і він оперує, не постійно практикує. Хірург має так, як і льотчик, має мати відповідну кількість операцій, які він провів для того, щоб якісно зробити свою роботу і людина отримала одужання швидке. Маємо сконцентрувати найкраще обладнання в цих лікарнях. Маємо забезпечити, в тому числі і зміну системи фінансування, щоби сам пацієнт вибирав, куди він звертається і де він отримує якісну послугу - туди держава і заплатить. Це великий комплекс питань, але треба, щоби у виграші був український громадянин. Я наголошую на тому, що величезна є несправедливість, коли українські громадяни живуть на 7 років менше, ніж ті наші сусіди, які живуть в Європейському Союзі. Ми сьогодні ще досі не знайшли глибину проникнення технологій, які сьогодні вже в Європі знаходяться майже в кожній громаді, у нас ще в обласних центрах цього немає. От, ви згадали щойно ангіограф і ті міста, в тому числі Чернівці, там, де немає такого обладнання, в цьому році отримають таке обладнання, будуть лікувати людей, будуть спасати і рятувати життя і все буде абсолютно нормально, і Тернопіль отримає, і ніші міста. Мова іде тільки про те, щоби ми самі з вами, з місцевою владою утворили такі медичні округи, щоб вони були ефективними, це результат буде точно такий же як від децентралізації. Ви побачите, лікар, який буде отримувати достойну зарплату, ви побачите якісні операційні, якісні палати, в якісних умовах перебування будуть знаходитися люди. Ви побачите швидке одужання і госпітальний період буде дуже невеликим для того, щоби якісно надати послугу. І ви побачите, що ми будемо зменшувати і смертність, і інвалідність і збільшувати термін життя, тривалість життя українських громадян. От мета реформи і я би дуже хотів, щоби вона не стала заручником політичних ігрищ на болі і на переживаннях людей. Тому ми будемо забезпечувати в цьому питанні лідерство, ми будемо дослухатися до українських громадян для того, щоби навпаки наблизити їм якісну медичну допомогу. Дякую за ваше запитання. Колеги, отже, останнє запитання. В нас лишилася одна хвилина. Передає слово Довбенко Анатолію Матвієнкові. І прошу включити мікрофон. У мене запитання до Прем'єр-міністра, до міністра енергетики. Володимир Борисович, ми підтримуємо вас в пошуку правильних рішень і корекції політики, і бажання не жити так, як жили колись, а змінювати ситуацію. Але я хочу вас запитати про наступне. У нас в інвестиційній політиці є об'єкти, які будуються не один рік, але у нас щорічні бюджети, на один рік бюджетування. Грудень місяць у нас завжди – це 30-40 мільярдів перезавантаження економіки, а це збільшення інфляції. Нам потрібно, і ми підтримуємо перехід на індикативне планування на 3 роки, і потрібно завести принцип перехідних бюджетів, якщо є форс-мажорні обставини по тих чи інших об'єктах. Інакше ми просто закопуємо гроші в пісок. І запитання до Міненергетики. Нас цікавить ваша кадрова політика, пане міністр. Молодість – це добре, але чи є досвід у тих людей, яких ви призначаєте? І конкретно багато сьогодні розмов навколо чергового призначення Бойко Наталки. Дякую за запитання, Анатолію Сергійовичу. Очевидно, що будь-які б я пояснення зараз давав, вони були б необ'єктивними. І тому, Андрій Володимирович, я би хотів, щоб з цього приводу назначення заступника Наталії Бойко, заступника по євроінтеграції, дав відповідь Олександр Рябчин, народний депутат, який працює в Прошу надати йому слово. Алло, колеги… Це "година запитань до Уряду". Ви яке міністерство представляєте?

Тут є декілька важливих речей, я би хотів проінформувати народних депутатів. По-перше, ми нещодавно на уряді затвердили середньострокову стратегію розвитку публічних фінансів. Більше того, ми зараз формуємо Бюджетну резолюцію, яка буде передбачати трирічне бюджетне планування. Єдине, що ми би просили в такому випадку, щоб ми трошки змістили терміни подачі цієї… резолюції, резолюції, оскільки вона потребує серйозної фундаментальної роботи. Резолюція на один рік – зрозуміло, це терміни, які передбачені Бюджетним кодексом. На 3 роки – це фундаментальна робота, яку ми вам спільно її презентуємо. Я думаю, що він цього буде набагато більше користі для держави і для розуміння того, куди ми йдемо. Окрім того, шановні колеги, уряд сьогодні вже завершує роботу, і ми її обговорювали за участі профільних комітетів у тому числі, щодо середньострокового плану дій до 20-го року уряду по розвитку України. І ми теж просили би вас дуже ретельно нам цим попрацювати документом, оскільки ми будемо виходити найближчим часом на його затвердження. Ми обговорюємо сьогодні із громадськістю і експертним середовищем, але ваша позиція це тут дуже важливо. Ми маємо позицію деяких комітетів парламентських, але позиція депутатів для нас теж є важливою. Тому ми сьогодні повним ходом працюємо над створенням прогнозованості і розуміння того, куди ми з вами йдемо і який маємо отримати результат. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Борисович. Заключне питання. Фролов Микола Олександрович. Було назване не ваше прізвище. названо інше прізвище. Я уточнив…. Отже Фролов Микола Олександрович. І на цьому будемо Шановний Володимире Борисовичу, у мене до вас звернення від мешканців міста Запоріжжя. Ми дуже просимо вас створити відповідну комісію щодо розгляду питання постійного протистояння між мешканцями міста Запоріжжя і облгазом, місцевим запорізьким облгазом. Це вже переходити всякі кордони. Всю зиму відбувається відключення мешканців багатоквартирних будинків Хортицького, Вознесенівського, Заводського, Дніпровського районів, інших районів міста Запоріжжя від побутового газу. Люди на вогнищі біля будинків готують їжу. Місцева влада усунулась від цього питання або робить вигляд, що втручається в це питання. Я вважаю, що треба розібратися з цим облгазом, переглянути форму власності його або переконатись в тому, що вона законна, переглянути існуючу нормативно-правову базу. Тому що питання щодо лічильників, яке є…

Шановний пане міністр, я так розумію, що ви звернулись до мене як до конструктивної проєвропейської позиції стосовно власного призначення. Тут вже люди підходили, запитували яким чином можна призначати своїх людей до вашого міністерства. Але я можу сказати, що пані Наталю я знаю як член комітету з позитивної сторони, особливо з тих речей, якими я зайнятий з енергоефективності, енергозбереження. Я би більшості з цієї кандидатури вказав би проблему сексизму, які є в нашому парламенті, в нашому уряді і в нас тут, і до моєї колеги Шкрум, і до Юлії Тимошенко, і до Кужель, 11:13:39 РЯБЧИН О.М. І те ж саме є стосовно молодих реформаторів, які призначаються. Я дуже хочу, щоб до пані Наталі Бойко не прикріпилася ні корупція, яка є в уряді, вона вирішувала проблеми, які будуть вирішувати проблеми людей, а не проблеми тарифів, не проблеми "Роттердам плюс", ні інші проблеми, які є в цьому уряді. Тому я можу тільки їй побажати успіху. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, Володимир Борисович, будь ласка. 11:14:04 ГРОЙСМАН В.Б. Я дякую. Шановний Олексій Рябчин назвав себе європейською опозицією. От я завжди говорю, що європейська опозиція має говорити правду, і тут нас звинувачують в тому, в чому ми не винні. Ну який сексизм в українському уряді? Хто бачив такі прояви в українському уряді, от скажіть, будь ласка? У нас подивіться який склад уряду прекрасний, а ви говорите про сексизм. Це неприйнятно. Тому, будь ласка, я би просив, якщо назвались опозицією, говоріть правду, а то вже ми так звикаємо до того, що ви звинувачуєте нас у всьому, що не відповідає дійсності. Шановні друзі, шановні колеги народні депутати, шановний пане Голово Верховної Ради, уряд хоче подякувати вам за нашу плідну взаємодію і сказати по Запоріжжю наступне. Що стосується Запоріжжя, я сьогодні дам доручення профільному віце-прем'єру. І разом з вами спільно ми подумаємо, кого включити в цю комісію, і зробимо все для того, щоб навести в цьому питанні порядок. Я не знаю нюансів цієї справи, але те, що ви сказали, що люди не мають побутового газу, це абсолютно є неприйнятним. Тому ми завжди стоїмо на захисті інтересів людей і будемо знаходити правильні рішення. Шановні друзі, ще раз дозвольте подякувати від імені уряду за конструктивну співпрацю, за ваші запитання. І ми завжди готові до конструктивної взаємодії. Дякуємо і до зустрічі. що налагоджений діалог на низовому горизонтальному рівні, що міністри працюють з комітетами. І взаємодія між урядом і парламентом має бути на високому рівні. І я вважаю, що дискусії, які проходять, мають відбуватись в комітетах, мають відбуватися під час професійних нарад, а не тут же в залі, коли питання винесене на порядок денний сесії. І я сподіваюсь, я зі своєї сторони проведу максимальну роботу, щоб воно проходило, дискусія на рівні комітетів. І я сподіваюсь, що ви переговорите з міністрами, Дякую, пане голово, міністрів працювати з народними депутатами в комітетах ще до того, як навіть вносити законодавчі ініціативи, для того, щоб ми могли спільно напрацьовувати рішення. І ще хотів би сказати одну річ, що уряд вчасно направив до парламенту звіт своєї діяльності за 2016 рік. Ми його направили, ми хочемо його обговорити зі всіма комітетами українського парламенту, з народними депутатами. Хочемо отримати ваші як і зауваження, і рекомендації. Тому ще раз хотів би запросити вас до спільної роботи над оцінкою звіту діяльності Уряду за 2016 рік. Дякую і бажаю успіхів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Дякуємо всім членам уряду за участь в засіданні Верховної Ради України. І "година запитань до Уряду" завершена. Колеги, зараз до нас надійшла в президію заява від двох фракцій: "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка" на перерву. Але вони готові замінити перерву виступом. І я запрошую до виступу пана Кривенка. Будь ласка, з трибуни 3 хвилин. Шановні українці, я запрошую, ще до виступу доєднуються діючі і колишні члени Народного Руху України, їх на багато більше у залі. На жаль, на сьогодні не всі є у залі, хто зміг доєднатися. Понад 300 народних депутатів підписалося під зверненням до Генерального прокурора з вимогою розслідування справи вбивства Чорновола. Три роки тому апеляційний суд після перемоги Революції Гідності скасував закриття справи, якою начебто було написано, що це було самогубство. Жодних відповідальних за строком давності, ніхто не покараний і 3 роки нічого не розслідується. Саме відсутність покарання винних по вбивству Чорновола призвело і до справи Гонгадзе, призвело до безкарності виконавців і до вбивства героїв Небесної Сотні. У матеріалах справи є тільки п'ять кримінальних проваджень, які не розслідуються, по експертам, які підписували висновки експертизи і самі дають же свідчення, що вони навіть тіла не бачили. Нічого не розслідується. У матеріалах справи чітко видно, як добивали кастетом. Ці матеріали судом не долучаються і не досліджуються, видно, як витягувалася подушка безпеки у новій "Тойоті", в новому автомобілі. Це теж все не розслідується. Непокаране зло регенерує себе. І наш шановний Генеральний прокурор це цитує у своїй книжці "По обидва боки колючого дроту", це слова Ліни Костенко. Ми вимагаємо покарання, як мінімум, виконавців та цих лжеекспертів і визнання цього факту вбивства Героя України Чорновола, а не випадкового ДТП. Я хочу подякувати всім без виключення фракціям парламенту, немає жодної фракції, яка б не підписала цього звернення, всім групам парламенту, позафракційним депутатам, тому що це воля українського народу. Вперше, як мене поінформували в Апараті, під запитом до Генерального прокурора зібрана конституційна більшість, понад 300 голосів. Хочу подякувати всім рухівцям, які зараз теж представляють і знаходяться в різних силах, за те, що вони допомагали в збиранні цих підписів. Подякувати Голові парламенту пану Парубію, Першому віце-спікеру, керівникам всіх, керівникам чотирьох фракцій, які підписали, всім, понад 300 народним депутатам. І просимо Генерального прокурора взяти цю справу під особистий контроль. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Згідно Регламенту зараз в нас час для оголошення запитів. Кількість запитів, які надійшли в президію, є досить значною – 245. я запрошую до зачитання депутатських запитів Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко. Андрію, за це. Шановні колеги, ми маємо 245 депутатських запитів, зареєстрованих і які ми маємо оголосити згідно Регламенту. І є кілька депутатських запитів на адресу Президента України, які потрібно поіменно проголосувати. проголосувати. Отже, запити народних депутатів України. Сергія Євтушка до Президента України щодо необхідності виконання статей 94 і 106 Конституції України. Я ставлю на підтримку запита, зараз голосування. Прошу підтримати.

54 народних депутати, а потрібно 150, підтримка, тому не встигли, так, не встигли, 100 депутатів не встигли. Група народних депутатів (Суслової, Ткачука та інших, всього 6) до Президента України щодо захисту прав ув’язненого громадянина України Чикоша Едварда Павловича та передачу його на територію України. Я прошу, ставлю це голосування на підтримку. Прошу проголосувати.

Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на проведення оперативного лікування за кордоном мешканки міста Житомира Сохальської Галини. Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної держадміністрації щодо виділення матеріальної допомоги для проведення операції на хребті мешканцю села Велика Козара Романівського району, Житомирської області Бондарчуку Олександру. Групи народних депутатів (Чекіти, Шиньковича і інших, всього 9) до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів на погашення кредиторської заборгованості для проведення реконструкції системи водовідведення та очистки господарсько-побутових стоків міста Біляївка Одеської області. Тетяни Ричкової до Генерального прокурора, голови Служби безпеки, виконувача обов’язків голови військової служби правопорядку ЗСУ України щодо блокування залізничного сполучення з окупованими територіями. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України стосовно необхідності вирішення питання заборгованості щодо сплати єдиного соціального внеску окремими

"Про боротьбу з тероризмом" та необхідності термінового створення робочої групи при Кабінеті Міністрів України. Юлії Тимошенко до Голови Верховної Ради України щодо надання інформації про кількісний і персональний склад коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді України восьмого скликання.

радіомовлення України щодо здійснення закупівель для проведення пісенного конкурсу "Євробачення". Олександра Долженкова до Кабінету Міністрів щодо надання інформації про стан захисту прав, свобод

Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо виплати заборгованості по заробітній платі в місті Харків та Харківській області - працівникам підприємств, що входять до складу Державного концерну "Укроборонпром". Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо державної підтримки будівельної галузі України та захисту конституційного права громадян на житло. Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра, голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо виділення коштів Державного бюджету України на 2017 рік для добудови житлового будинку в місті Тростянець Сумської області з метою забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей. Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра, голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо виділення коштів з Державного бюджету на 2017 рік для проведення негайного капітального ремонту або будівництва нового мосту через річку Ворскла

за роботу в установах і організаціях населених пунктів, розташованих на територіях, яким надано статус гірських. Івана Мельничука до Кабінету Міністрів України, Міністерства соцполітики, Міністерства фінансів, Мінінфраструктури щодо забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів у візках) автомобілем із спеціальним оснащенням для перевезення. Івана Мельничука до Кабінету Міністрів, Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду, Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області щодо реалізації права громадян на належне пенсійне забезпечення. Олександра Кірша до міністра екології та природних ресурсів щодо незаконної вирубки лісу у місті Харкові на території селища П'ятихатки. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра щодо функціонування Курненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня Пулинського району Житомирської області. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра щодо невідкладного капітального ремонту автомобільного мосту. Юрія Солов'я до міністра освіти і науки, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо надання інформації про створення опорних шкіл та заплановий обсяг фінансування на забезпечення їх матеріально-технічної бази. Юрія Солов'я до міністра аграрної політики та продовольства щодо підтримки розвитку тваринництва в гірських

та недопущення свавілля зі сторони органів державної влади. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра щодо нормативно-правового механізму визначення меж та кількості госпітальних округів. міністра оборони, міністра внутрішніх справ щодо надання інформації стосовно кількості та загальних сум, витрачених на ремонт стрілецької зброї, боєприпасів та спецзасобів виробництва казенного наукового - виробничого об'єднання "ФОРТ". Роберта Горвата до Прем'єр-міністра щодо розробки проектів нормативно-правових актів у сфері води природної мінеральної та порядку визначення води природньої мінеральної Вадима Кривохатька до Прем'єр-міністра щодо встановлення обґрунтованих тарифів на оплату житлово-комунальних послуг та нарахування субсидій, які враховують майновий стан споживачів. Ігоря Луценка до голови Національної поліції України щодо розроблених Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ змін до деяких законодавчих актів, у тому числі до Закону України "Про Нацполіцію". Ігоря Луценка до міністра внутрішніх справ щодо розроблених Міністерством внутрішніх справ України змін до Закону України "Про Національну поліцію". Наталії Веселової до голови Державної фіскальної служби щодо надання інформації стосовно кількості підприємств, які функціонують на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, та сплати Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо масових звільнень працівників закладів охорони здоров'я, які мали місце внаслідок прийняття, з порушенням Регламенту, Кабінетом Міністрів України Постанови "Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч

детальної інформації про проведену роботу в районах по обговоренню та створенню госпітальних округів. Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області щодо вжиття заходів для фінансування ремонту дороги Р-04 (обхід міста Фастів), дороги Р-19 (місто Фастівець), дороги Фастів-Кожанка і дороги у селі Малополовецьке Фастівського району Київської області. Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України, голови Антимонопольного комітету України, директора Національного антикорупційного

до Генерального прокурора України щодо взяття під контроль розслідування фактів нелегального вивезення сміття із міста Львова на сміттєзвалища інших міст. Олександра Гереги до віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ України щодо переведення дачних будівель товариства "Колос" в житлові в Шаровечківській сільській раді Хмельницького району Хмельницької області. Олександра Гереги до Генерального прокурора України щодо Державного підприємства "Закупнянський кар'єр" в селі Закупне Чемеровецького району Хмельницької області стосовно передачі в оренду цілісного майнового комплексу підприємства іншим особам.

Хмельницької обласної ради щодо забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та тест-смужками до глюкометрів в Полонському, Шепетівському та Славутському районах Хмельницької області. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для покриття дефіциту бюджету по заробітній платі працівникам закладів охорони здоров'я в Шепетівському

до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо забезпечення санітарним автомобілем підвищеної прохідності Тетіївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо скорочення в Колківській лікарні Волинської області. України, міністра освіти і науки України щодо оплати праці непедагогічним працівникам коледжів, професійно-технічних навчальних закладів. Олеся Довгого до голови Національного банку України щодо стабілізації банківської системи та відновлення кредитування економіки. Олеся Довгого до Першого Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України щодо вдосконалення планування соціально-економічного розвитку України. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України про виконання вимог законодавства з питань захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій, та дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Валерія Давиденка до голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, голови Чернігівської обласної державної адміністрації щодо необхідності забезпечення пожежної безпеки деяких населених пунктів Чернігівської області шляхом їх оснащення пожежними автомобілями. Альони Шкрум до Прем'єр-міністра України щодо фінансових показників, наведених у звіті про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо доцільності підвищення нічного тарифу для вуличного освітлення. Володимира Арешонкова до міністра юстиції України щодо забезпечення належного виконання Міністерством юстиції України постанови Кабінету Міністрів України № 476 від 31 травня 2012 року. Володимира Арешонкова до міністра внутрішніх справ про створення територіального сервісного центру з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх

Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо підтримки легально працюючого бізнесу. Руслана Князевича до голови Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення благоустрою та доцільного розташування приміських автобусів поблизу станції метро "Академмістечко" Святошинського району міста Києва. Дмитра Добродомова до начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області щодо відновлення роботи Винниківського міського відділення поліції. Дмитра Добродомова до Прем'єр-міністра України, голови Львівської обласної ради, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів для продовження ремонтно-реставраційних робіт у у Поморянському замку, що розташований у селищі Поморяни (Золочівський район Львівської області). Олександра Нечаєва до Сумського міського голови щодо неналежного контролю виконавчими органами та посадовими особами Сумської міської ради за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки України щодо фінансування реконструкції приміщення Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів номер 14 Чернігівської області з метою відкриття дошкільного навчального закладу в системі навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи - дошкільний заклад. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра щодо фінансування завершення реконструкції навчального корпусу відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут". Руслана Демчака до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років" номер 909 від 4 листопада 1993 року та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. міністра молоді та спорту України, голови Рівненської обласної державної адміністрації про виділення коштів на будівництво спортивно-оздоровчого комплексу "Горинь" для учнів дитячо-юнацької спортивної школи в місті Дубровиця Рівненської області. Андрія Вадатурського до Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі торгівлі України щодо необхідності стимулювання суднобудівельної промисловості України, розвитку економічного потенціалу перевізників на річках, які ходять під Прапором України, та прискорення поширення інституту незалежних членів наглядових рад на всі сфери економіки.

правління Публічного акціонерного товариства "Рівнеобленерго" щодо вирішення питання електрифікації в селі Будимля Дубровицького району Рівненської області. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України щодо виділення додаткових коштів з державного бюджету для Рокитнівського району Рівненської області. Івана Рибака до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Чернівецької обласної державної адміністрації щодо фінансування

Дмитра Лінька до заступника голови Національної поліції України – начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо забезпечення охорони прав і свобод дітей на гідні умови навчання в школі та протидії незаконній

Сергія Алєксєєва та Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України, президента державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" щодо вирішенні питання про передачу у комунальну власність територіальної громади міста Вараш земельної ділянки. Ярослава Дубневича до Генерального прокурора щодо забезпечення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Олега Погончука у розумні строки. (До міністра оборони) Ярослава Дубневича до міністра оборони України щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової служби за Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо стану енергетичної системи України та попередження віялових відключень електроенергії. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо затвердження механізму забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів праці. Олександра Бригинця до Прем'єр-міністра, міністра соціальної політики, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я про загрозу гуманітарної катастрофи внаслідок можливого закриття Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Яновського. Олександра Бригинця до Прем'єр-міністра, міністра культури України про загрозу закриття Українського культурного центру в місті Сімферополь. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації, голови постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування щодо внесення змін до проекту Детального плану території в

до міністра юстиції України, голови Київської міської державної адміністрації щодо вжиття заходів недопущення зриву реалізації проекту "Реконструкції і розширення Національного інституту раку". Андрія Шипка до міністра соціальної політики України, голови Національного агентства України з питань державної служби, Голови правління Пенсійного фонду України щодо перерахунку раніше призначених пенсій державним службовцям. до міністра внутрішніх справ України щодо корупційних дій Полтавського міського голови Олександра Мамая при наданні дозволів на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в центральній охоронній зоні у межах історико-культурної заповідної території міста Полтави. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України про вдосконалення Андрія Шиньковича до голови Хмельницької обласної державної адміністрації про необхідність негайного врегулювання

Надії Савченко до генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" щодо надання інформації стосовно кількості, загальних сум, асортиментних позицій за договорами, що було укладено між українськими підприємствами - учасниками ДК "Укроборонпром"

усунення наслідків аварії на Карантинному молі та порушення нових кримінальних проваджень по фактам зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди. включення до переліку об'єктів, які будуть пропонуватись обласною конкурсною комісією до фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, проекту "Реконструкція пологового відділення Шаргородської центральної районної лікарні" Вінницької області. Івана Спориша до директора Дочірнього підприємства "Вінницький облавтодор" стосовно облаштування автобусних зупинок біля села Липівка та Яришівка Томашпільського району Вінницької області. Дмитра Шпенова до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо недопущення зменшення стандартів медичної допомоги у сільській місцевості. Остапа Єднака до Кабінету Міністрів України щодо результату реалізації проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України". Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на проведення поточного ремонту у 2017 році автомобільної дороги Р-28 "Житомир - Виступовичі". повернення до бюджету Головинської селищної ради незаконно вилучених коштів зі сплати земельного податку. Ярослава Маркевича до голови Харківської обласної державної адміністрації щодо проблеми соціальної адаптації та працевлаштування учасників АТО. Андрія Лопушанського до Прем'єр-міністра щодо залучення додаткових інвесторів для будівництва житла

Олега Осуховського до директора Національного антикорупційного бюро України щодо отримання та використання Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів із державного бюджету у 2014 році. Групи народних депутатів (Лещенка, Мушака та інших, всього 15)

Романа Семенухи до Прем'єр-міністра щодо відновлення фінансування будівництва житлового будинку по вулиці Грицевця, 14 у місті Харкові. Романа Семенухи до міністра фінансів щодо прийняття порядку здійснення моніторингу закупівель органами державного фінансового контролю. Олега Кулініча до Кабінету Міністрів щодо необхідності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2002 року № 321. Олега Кулініча до Кабінету Міністрів України щодо необхідності збільшення соціальних нормативів для надання житлових субсидій. Альони Шкрум до голови Національного агентства України з питань державної служби щодо річного звіту Національного агентства України з питань державної служби за 2016 рік. Олени Сотник до міністра юстиції України щодо вчинення дій по не визнанню документів, виданих органами ДНР, ЛНР, так званих, на території України та закордоном. Сергія Рудика до Прем'єр-міністра України щодо компенсації виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності працівників міліції, які загинули чи померли, отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі у здійсненні АТО до 12 березня 2015 року. Михайла Головка до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України щодо захисту порушених прав колишніх працівників ВАТ "Кремзвент". Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра аграрної політики та продовольства щодо передачі приміщення гуртожитку Тернопільського навчально-курсового комбінату Тернопільської області в комунальну власність міста Кременець Тернопільської області. Ігоря Лапіна до Прем'єр-міністра, міністра соціальної політики щодо розрахунку субсидій для населення. Олександра Домбровського до міністра оборони України щодо представлення до нагородження Неумивакіна Дмитра Олександровича орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно). Олександра Домбровського до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Вінницької обласної державної адміністрації, голови Вінницької обласної ради щодо створення госпітальних округів у Вінницькій області. Григорія Тіміша до Прем'єр-міністра, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

Любомира Зубача до голови Львівської обласної державної адміністрації стосовно розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у Львівській області. Павла Різаненка до Прем'єр-міністра, міністра фінансів України щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Київській області - головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Київської області про вжиття заходів реагування за скаргою мешканців села Шевченкове Броварського району, Київської області щодо несанкціонованого облаштування сміттєзвалища та інших порушень законодавства України про відходи. Ігоря Артюшенка до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора щодо проведення перевірки за результатами брифінгу керівників СБУ та ГПУ. Оксани Білозір до Прем'єр-міністра України про вжиття заходів реагування на суттєве підвищення у січні-лютому 2017 року тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування

Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості облаштування сміттєзвалища та будівництва заводу по переробці твердих побутових відходів на території Миколаївського району Львівської області без дозволу місцевої громади. Групи народних депутатів (Батенка, Шевченка та інших. Всього семи) до Міністра енергетики та вугільної промисловості України щодо надання інформації стосовно заборгованості за електроенергію, яка постачається з території України побутовим та промисловим споживачам, які зареєстровані та проживають в районах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої

колег наших) до Прем'єр-міністра України щодо розширення видів санкцій до фізичних осіб. Групи народних депутатів (Дехтярчука, Барни та інших. Всього 13) до голови Адміністрації Президента України щодо ефективного забезпечення здійснення главою держави визначених Конституцією і законами України повноважень. Юрія Левченка до голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо загрози життю і здоров'ю людей при веденні будівництва на перетині Оболонського проспекту та вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі міста Києва.

щодо важливості обговорення питань затвердження переліку та складу госпітальних округів в південних районах Одеської області. Сергія Рибалки до міністра внутрішніх справ, міністра освіти і науки, міністра енергетики та вугільної промисловості, Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо відновлення газопостачання Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. до Міністерства закордонних справ України щодо отримання інформації про затриманих українських вболівальників команди "Динамо Київ" 23 листопада 2016 року у місті Неаполь (Італія). Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України щодо надання інформації про розроблення та схвалення Кабінетом Міністрів України Програми розвитку гідроенергетики Юрія Дерев'янка до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо надання інформації про фактичну вартість закупівлі вугілля для виробників електричної та теплової енергії, а також вартість вугілля, яка мала бути застосована під час розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії за кожен квартал 2016 року на підставі Постанови НКРЕКП від 3 березня 2016 року № 289. Групи народних депутатів (Побера, Суслової, інших. Всього 10 колег) до Генерального прокурора України щодо особистого контролю досудового розслідування усунення наслідків аварії на Карантинному молі та порушення нових кримінальних проваджень по фактам зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди. Миколи Кучера до міністра юстиції України щодо внесення змін до штатного розкладу посад підрозділів органу пробації Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. Сергія Ларіна до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо неупередженого досудового розслідування злочину, скоєного відносно громадянина Республіки Корея

по вулиці Контр-Адмірала Луніна Київського району міста Одеси щодо розгляду можливості та необхідності планування проведення, вперше за 40 років, капітального ремонту будинку та благоустрою житла задля відповідності санітарно-гігієнічним нормам для безпечного проживання. Сергія Власенка до міністра юстиції України щодо причин відмови міністра юстиції України взяти участь в опрацюванні законопроекту "Про тимчасово окуповані території" робочою групою Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної Дякую. до міністра інфраструктури України щодо вкрай незадовільного стану дорожнього покриття автомобільної дороги Н-11. Роберта Горвата до віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо забезпечення процесу добровільного об’єднання територіальних територіальних громад сіл, селищ, міст, яким надано статус гірських населених пунктів. Групи народних депутатів (Макар'яна, Побера та інших. Всього 11 колег) до директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України щодо фактів вчинення посадовими особами ОФ ДП "АМПУ" свідомих та навмисних порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також надання ними завідомо неправдивих відомостей прийняті на посаду начальника ОФ ДП "АМПУ" Соколова та начальника служби логістики та обробки автотранспорту Лавренюка. до голови Національної поліції України щодо дій (бездіяльності) дільничного інспектора поліції на звернення жителів села Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Юрія Берези до начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області щодо проведення перевірки дій органів досудового на предмет затягування, упередженості, халатності, бездіяльності в рамках кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201509001000373

та № 1201509001003198 від 5 серпня 2015 року. Групи народних депутатів (Кривенка, Кишкаря та інших. Всього 301 народний депутат) до Генерального прокурора України щодо тривалого розслідування факту трагічної загибелі видатного державного діяча сучасної України В'ячеслава Чорновола та Євгена Павлова. Шановні колеги! Я на цьому закінчила зачитувати запити. Я продовжую наше зараз засідання на 15 хвилин, тому що згідно Регламенту Верховної Ради України, якщо народний депутат не задоволений відповіддю на свій депутатський запит і наполягає, згідно статті 226 Регламенту (частини першої) він мав право згідно частини другої на репліку і дати оцінку відповіді незадовільної, на його думку, яку надали інші органи Зараз ми маємо кілька таких звернень від народних депутатів, які не задоволені відповідями, і я надаю слово народному депутату Лещенку Сергію. Будь ласка, пане Сергію. Потім народний депутат Шинькович, будь ласка. Доброго дня, Україно! Восени минулого року я з колегами із групи "ЄвроОптимістів" з Олексієм Рябчиним, Світланою Заліщук супроводжували велику делегацію депутатів парламенту Великобританії на Схід. І в ході поїздки ми були в Бахмуті і бачили, в яких умовах зараз існує Горлівський інститут іноземних мов. Назвати це катастрофою, це, знаєте, м'яко сказано. Ці люди просто в нелюдських умовах зараз намагаються зберегти колектив і навчальну базу, яка була евакуйована з зони АТО. І як з'ясувалося в ході нашої зустрічі, жодних коштів на відновлення їхньої матеріально-технічної бази виділено не було Тобто вони фактично своїм коштом все, що було, взяли і перевезли, і зараз існують в орендованому приміщенні і їм надано гуртожиток, який потребує капітального ремонту. Які можливі були кроки з боку держави? Підтримати цих патріотів, які в надзвичайно складних умовах зробили все, щоб зберегти колектив, зберегти навчальний заклад, зберегти студенті в і продовжувати процес з місті Бахмут вже на території, яку контролює Україна. Але, як з'ясувалося, жодної копійки держава їм не виділила. Мною направлялися депутатські запити і до Міністерства освіти, і до Міністерства фінансів. Відповідь одна: "Грошей немає, приходьте пізніше". Слухайте, в якій державі ми живемо. Почитайте електронні декларації, подивіться на світ, який оточує нас, в цій державі безліч грошей, тільки вони вкрадені корупціонерами. Подивіться на нашу економіку, на наші державні підприємства, на кожному з них сидять смотрящі, які, як останню корову, доять їх для того, щоб набити свої кишені. Подивіться на те, що відбувається в малому, середньому бізнесі, його душать для того, щоб були політичні монополії, щоб олігархи далі наповнювали свої кишені. Останні два тижні я займаюся темою ринку скрапленого газу. Те взагалі на голову не налазить. В нас 16 українських трейдерів приватних незалежних компаній фактично опинилися під санкціями, які на них наклала Обвинувачення фінансування тероризму, компанії 3-4 місяці простоюють на кордоні, не можуть нічого розмитнити. Потім приходять відповіді, що в них, як виявляється, ще якісь отруйні речовини зберігаються, потім виявляється, що вони під санкціями Міністерства економіки. Тільки завдяки тому, що ми підняли галас на всю країну на трибунах парламенту, на зустрічах з українськими урядовцями, почали розмитнювати, але залишається ще третина компаній, які продовжують простоювати. Частину звільнили, частина далі несе збитки і це все робиться руками Служби безпеки України, яка зачищає ринок під монополію Медведчука. Це ганьба казати в цій залі, але це правда, Медведчук хоче бути монополістом на ринку скрапленого газу в Україні. І тільки публічним тиском ми можемо це зупинити У нас, я не можу дати, тому що в мене ще кілька виступів. Вибачте, будь ласка, пане Сергію. Будь ласка, я запрошую народного депутата Шиньковича Андрія. Прошу. Шановні колеги народні депутати, особливо ті, хто з виборцями працюють. Я хочу привернути вашу увагу і закликати всіх, не залежно від фракцій. Якщо ми не заставимо рахуватися чиновників з нашими депутатськими запитами, на жаль, ефективність нашої роботи не буде такою, яку від нас очікують наші виборці. Я не задоволений відповіддю на депутатський запит і усією проведеною роботою з боку Міністерства охорони здоров'я України, яке… Ви знаєте от в чому цинізм полягає? Я хочу зачитати буквально кілька строчок: "Згідно з положенням статті 16 "Основ законодавства України про охорону здоров'я", – пише мені в.о. міністра, – мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я формується, вслухайтеся, – з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності, – оце слово написали у відповіді, – доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів". І я думаю, що Міністерство охорони здоров'я, воно, напевно, має почути, що, які потреби населення, про те, що вони мені тут написали. Населення не хоче, нема потреби в населення скорочувати лаборантів у сільських медичних закладах, і не дати в цей сільський заклад апарат для експрес-аналізу. Як медичному працівнику прийняти рішення щодо хвороби? населення нема такої потреби, щоби скорочувати ліжко-місця в стаціонарах, такої потреби немає. Ви ж написали, шановне міністерство! У населення немає потреби скорочувати в сільській місцевості стоматологів, і вони, повірте, не вініли туди ходять ставити, звертається старенька людина до стоматолога комунального державного для того, коли вже болить, коли вже треба видалити хворий зуб, а не ставити собі, вибачте, фасади правильні, А це скорочується. Такої потреби немає в населення. Міністр, в.о. міністра, напевно, цього не знає. Сьогодні в центрах об'єднаних територіальних громад треба залишити ліжко-місця для того, щоб в радіусі плюс-мінус 30 кілометрів людина могла пройти невеличкий курс стаціонарного лікування. Так, але дати обмежений перелік хвороб, тому що за словами "реформа", на жаль, прикривається просто знищення системи. Реформа медицини, нова медицина, вона потрібна, ми підтримуємо Прем'єр-міністра в його прагненні і у тому, що він введе систему. Але вона має прийти на заміну. Неможна сьогодні забрати медичну послугу, віддалити її від людини, неможна зробити людину такою, що вона не має куди звернутися, щоб отримати цю медичну послугу, і розказати ще їй, що колись буде зовсім по-іншому, колись буде добре. Я прошу Міністерство охорони здоров'я почути мене і відреагувати. Дякуємо, колего. Будь ласка, слово надається також народному депутату Ігорю Шурмі, який заздалегідь подав до секретаріату своє звернення, що він не задоволений відповіддю. Будь ласка, пане Ігорю. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я хочу вам надати матеріали, які засвідчують, на що може розраховувати простий громадянин України, коли він опинився у боротьбі з чиновництвом. Мною було направлено депутатський запит щодо проведення службового розслідування стосовного одного з інспекторів роти. Приводом для запиту стала ситуація, яка мала місце ще у квітні 2016 року, коли цей лейтенант поліції незаконно виніс постанову водію автобази Верховної Ради України за порушення ніби правил. Я вступився за водія, тому що він не порушував Правил дорожнього руху, я був свідком цього, і зрештою свідками були з десяток людей, які пізніше приходили на засідання суду. Поліцейський вів себе зухвало й упереджено. І зрештою згодом Печерський районний суд міста Києва визнав, не тільки скасував постанову, але й визнав дії цієї людини протиправними. Людині повернули сплачений штраф. З вимогою провести службове розслідування та притягнути до дисциплінарної відповідальності лейтенанта міліції я звертався до Міністерства внутрішніх справ тричі. Спочатку на перше звернення Національною поліцією взагалі було відмовлено проведення службового розслідування при наявності рішення суду. І лише після депутатського запиту до міністра внутрішніх справ розслідування було розпочато, але дисциплінарне стягнення не було накладено, бо необхідний термін минув. У відповідь на моє останнє звернення Національна поліція надала копію висновку службового розслідування стосовно цієї людини та вкотре вказала, що дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня вчинення поступку минуло більше півроку. Представники Нацполіції умисно затягували розгляд справи, надавали відписки, ігнорували норми чинного законодавства при розгляді моїх звернень та запиту з метою уникнути притягнення до відповідальності абсолютно безневинної людини і притягнути до відповідальності свого побратима. Службове розслідування було розпочато через два місяці з моменту мого першого депутатського звернення. Опираючись на показання свідків, які в цій справі є заінтересованими особами та слова інспекторі, не враховуючи всі обставини та рішення суду, члени комісії ознак вчинення дисциплінарного поступку не встановили, що свідчить про повну необ'єктивність проведеного службового розслідування. До речі, на прохання представити матеріали відео фіксації було вказано, що вони загубилися. Дані, які містяться у висновку службового розслідування, є наклепом зрештою на честь і гідність народного депутата, що може бути підставою для подальшого мого звернення до суду, що я й зроблю, якщо не буде поставлено крапку. Прошу мій виступ вважати черговим депутатським запитом до міністра внутрішніх справ і його відповідно оформити. Я звертаюсь до міністра внутрішніх справ. Якщо народному депутату не вдається добитись справедливості та притягнути поліцейського до відповідальності, на що є рішення суду, то що говорити про звичайних громадян. Я особисто знаю Авакова. Я не вірю, що він знає досконало цю справу, і вірю в те, що його порядність змусить поставити крапку у цій історії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, у нас буде зараз можливість після перерви 30-хвилинної виступити всім бажаючим рубрики "Різне". зараз в мене є кілька важливих оголошень і я прошу, щоб ви їх послухали. Шановні колеги, вчора ми емоційно розглядали питання про представника Верховної Ради України до складу Комісії з зовнішнього контролю з проведення аудиту діяльності Національного антикорупційного бюро України. Проте, жодна із запропонованих двох кандидатур не знайшла Дякую. про доопрацювання цього питання. В зв’язку з цим я нагадую про вчорашнє протокольне рішення щодо підготовки в найближчий час профільним комітетом питання про визначення представника Верховної Ради України до складу Комісії з зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України з новим висуненням кандидатів для повторного розгляду Верховною Радою України. І ми просимо профільний комітет оперативно пройти це питання і виконати доручення Верховної Ради. Ще два важливих оголошення. Шановні колеги, згідно з поданими заявами та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народних депутатів України Развадовського Віктора Йосиповича і Шаповалова Юрія Анатолійовича до складу депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді України. Ще оголошення, з вашого дозволу, колеги. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Розвиток трубопровідного транспорту як захист економічних інтересів України та контролю контролю зовнішньої торгівлі". Керівником цього об'єднання обрано народного депутата України Мельничука Сергія Петровича, заступником керівника – народного депутата України Ляпіна… Лапіна Ігоря Олександровича, секретарем – народного депутата України Шахова Сергія Володимировича. Вибачте, будь ласка, пане Ігорю Лапін, це вже трішки багато… Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Парламентська платформа майбутнього Донбасу". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України: Таруту Сергія Олексійовича, Немирю Григорія Михайловича і Веселову Наталію Василівну. Тепер згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. І о 12:45 я запрошую всіх депутатів повертатися до сесійної зали, відбудеться тоді запис і можливість виступити депутатів у рубриці "Різне". Дуже дякую, колеги.

народний депутат Силантьєв від Радикальної партії. Передає слово… Два народних депутати від Радикальної партії передають слово своєму лідерові Олегу Ляшку. І, будь ласка, шість хвилин для виступу Олега Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, про що я хотів би сьогодні сказати – це про зарплати, пенсії і ліки для тих, хто їх потребує. Тому що у парламенті багато говорять слів і у парламенті, поза парламентом, на жаль, більшість із того, що говориться, не має ніякого відношення до проблем українців. Говорять кожен про свої, кому що болить, не говорять, не роблять і не вирішують проблем людей. Яка сьогодні найголовніша проблема в країні? Бідність. Коли в людей немає грошей, щоб годувати свою сім'ю, щоб мати роботу, мати достойну зарплату, щоб не жити на субсидії по комуналці, коли середньостатистична європейська сім'я на комуналку платить 10-15 відсотків, у нас все ти маєш віддати за комуналку і ще і должен. Яке головне вирішення проблеми? Це підвищення доходів українців, щоб у людей була робота і зарплата. Чи вирішує цю політику, чи дає відповіді на ці запитання уряд? Ні, на жаль. Тому що замість того, щоб створювати умови для нової економічної політики, для радикальної зміни грошово-кредитної політики, щоб люди дешеві кредити мали, бізнес свій вели, щоб економіка українська працювала, щоб національний виробник заробляв гроші, все робиться для того, щоб перетворити, точніше, консервувати стан країн у "бананову республіку", Уряд бере на себе зобов'язання скасувати мораторій на вивезення необробленого лісу-кругляка. Уряд бере на себе зобов'язання запровадити продаж землі. Уряд бере на себе зобов'язання піднімати пенсійний вік. І цілий ряд інших драконівських антиукраїнських зобов'язань, які у підсумку призводять до одного – українці продовжують бути бідними, залежними, в українців далі немає роботи і можливості годувати свою сім'ю. Радикальна партія – категоричний опонент цієї політики. Ми пропонуємо альтернативу, яка полягає в протилежному від того, що робить нинішня влада. Наш план дій: це робота українцям, це достойна зарплата українцям, це достойні пенсії. Саме тому ми добивалися, щоб були підняті вдвічі мінімальні зарплати. Я хочу подивитися в очі тим, хто не голосував за підвищення мінімальної зарплати. На жаль, я не можу подивитися в очі, тому що їх немає. За підвищення мінімальних зарплат не голосував "злодійський" блок, немає ні одного тут депутата,. За підвищення мінімальних зарплат не голосувала фракція "Батьківщина", немає ні одного тут депутата. У мене питання: а що ви скажете сьогодні, коли ми ми добивались підвищення мінімалки, ви нам розказували: популізм, брехня, не треба піднімати мінімалку. А що треба? Щоб люди жили на півтори тисячі у місяць – оце треба? Чи щоб люди жебракували – оце треба? Тому ми вважаємо абсолютно правильним рішення про підвищення мінімальної зарплати. Чому я переконаний в тому, що це правильне рішення. Давайте подивимося наслідки підвищення мінімальної зарплати. Доходи держаного бюджету від підвищення мінімалки зросли на 50 відсотків, доходи Пенсійного фонду зросли на 40 відсотків, доходи місцевого бюджету зросли на 70 От результати того, що ми добилися від уряду, вигризли підвищення мінімальної зарплати вдвічі. Але ми вважаємо, що 3200 мінімальна заплата – це недостатньо. Ми бачимо всі можливості сьогодні встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Кожен українець повинен отримувати щомісяця не менше 5 тисяч гривень. Ми добиваємося від уряду, ми вимагаємо від уряду, від влади підтримати нашу ініціативу і з 1 квітня встановити мінімальну зарплату в Україні не менше 5 тисяч гривень на місяць. Кожна людина: прибиральниці, двірники всі, хто отримував мінімальну зарплату – технічні працівники, медсестри, лаборанти, усі ті, хто отримував копійки, повинні отримувати не менше 5 тисяч гривень на місяць. І, нарешті, пенсії. Від підвищення мінімальної зарплати – перевиконання доходів Пенсійного фонду. Це означає, що уряд зобов'язаний внести до парламенту законопроект і підвищити пенсії. Півмільйона людей в Україні, які отримують пенсію менше тисячі гривень. Мільйони людей в Україні, які мають по 30, по 40 років трудового стажу і отримують 1,5-2 тисячі гривень пенсії. Раніше уряд казав, що не має можливості підняти пенсії, бо немає доходів Пенсійного фонду. після того, коли Радикальна партія добилася підвищення мінімальної зарплати, є перевиконання доходів Пенсійного фонду. Це означає, що уряд повинен віддати пенсіонерам пенсії, ті пенсії, які вони заробили своєю тяжкою працею. Віддайте людям гроші, щоб мінімальна пенсія в Україні була три тисячі гривень. Але щоб не було ніякої урівнялівки, щоб чим більший трудовий стаж, тим більша пенсія, яку заробила собі людина. Тому ми вимагаємо мінімальну зарплату 5 тисяч гривень на місяць, мінімальну пенсію – 3 тисячі гривень на місяць. І ми цього доб'ємося, наша команда! ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, зараз виступ народного депутата, позафракційного, Сергія Міщенка. Сергій Міщенко, 98 округ, Київщина. Шановні громадяни України, шановні депутати, в першу чергу я хочу подякувати тим депутатам, які вчора підтримали останній мій законопроект, який стосувався спрощення процедури оформлення спадщини та скасування податків та оцінки цього майна. Два роки тому був прийнятий основний закон, по якому вже 2 роки як люди не платять більше десятків тисяч за своє переоформлене майно. І друга частина цього закону стосується можливості оформлення такої спадщини в сільських радах. Але я про інше: як виконуються ці закони на місцях. До мене приходять тисячі листів з усієї України, що, на, жаль, в деяких нотаріальних конторах знову беруть гроші, і великі гроші за те, що по закону ми скасували два роки тому. Тому я хочу закликати всіх громадян України: в першу чергу просити квитанції про сплату державних мит, а це 463 гривні, і самим платити, не давати помічникам нотаріуса чи нотаріусам це сплачувати; і вимагати від них оплати розшифровки тих послуг, які вони вчиняють, в першу чергу державних нотаріусів, тому що це стосується державних нотаріусів. На жаль, зараз державні нотаріуси мають дві, подвійні книги, так звані "чорні книги", в які записують одну суму, а з громадян вимагають іншу суму. Тому вимагайте і самі платіть, тому що більше тисячі гривень будь-яка справа, яка має навіть багато спадкоємного майна, не може бути оплачена в кінцевому результаті. що таке оформлення спадщини. Багато людей не розуміють, що оформити можна те, на що є документи, на те, що все оформлено. І коли раз в житті ця людина це оформить, тоді вже всі покоління не будуть не сплачувати ці гроші, не бути в БТІ, по судах і такого іншого. інша частина. Це те, що сільські ради мають право оформляти. Не бійтеся, голови сільрад. Не бійтесь, громадяни, запроваджувати… таких спеціалістів, які вам на місці будуть оформлювати це. Тому що завдяки Міністерству юстиції зараз пілотні проекти заведені в Сумській і в Київській області, в яких показується, як це можна робити, тому що ця людина принесе дохід в цю сільську раду. Тому не бійтеся, звертайтеся до управлінь юстиції, звертайтесь до мене, ми допоможемо всім сільрадам в Україні оформити відповідним чином ці документи, щоб у вас ця послуга діяла… Будь ласка, народний депутат Єднак. Вас запрошуємо до вашого виступу. Доброго дня, шановні українці! Як ви знаєте всі, з 1 січня цього року у нас почав повністю… в повній мірі і в повну силу діяти мораторій на експортне оброблення деревини. І ви знаєте, всупереч того, що дехто з моїх колег-депутатів зареєстрували, зокрема, законопроект про скасування даного мораторію, але ми буквально на цьому тижні на екологічному комітеті рекомендували головному комітету не підтримувати дану ініціативу і не голосувати за скасування мораторію. Тому що за останні роки десятки деревообробних підприємств, зокрема іноземних інвесторів, прийшли в Україну, почали свою роботу, створили робочі місця, платять податки і це, безперечно, є те економічне зростання, на яке ми всі очікуємо. Але є ще в галузі проблеми. І, зокрема, в минулому році я системно вимагав від уряду їхнього вирішення. І, зокрема, в минулому році Володимир Борисович Гройсман запропонував створити робочу групу для напрацювання рішень. І, власне, найближчими тижнями ми будемо презентувати уряду те, що ми хочемо, як ми хочемо, щоб функціонував ринок деревини. Тому що іноземні інвестори, вони не розуміють як можна в легальний спосіб купити в нас деревину, щоб всі гравці ринку підкорялися єдиним принципам прозорості зрозумілого ринкового ціноутворення. Зокрема ми будемо абсолютно революційну річ пропонувати уряду, це запровадити продаж української деревини, необробленої деревини через систему Prozorro, це система електронних торгів, яка зараз напрацьовує майданчик не лише державних закупівель, але і продажу державних активів та майна і вона повністю прозора і зрозуміла як для українських продавців і покупців, так і для іноземних інвесторів. Я дуже сподіваюсь, що вже в даному році уряд втілить дану ініціативу і ми зможемо повністю бачити куди, кому, по яких цінах, від яких постачальників, чи це державні лісогосподарські підприємства, чи це комунальні підприємства, чи це військові лісництва, ми будемо повністю бачити всю картину. І ще я вважаю, що в даному році ми повинні знести законодавчі зміни і запропонувати фактично презумпцію незаконності походження. Тобто якщо будь-хто з вас побачить, чи на пилорамі, чи в дорозі, чи на лісовозі, чи у вагоні деревину, яка не має електронного чіпу і по якій не можна відстежити походження, ця деревина повинна бути конфіскована, повернута в дохід держави, а люди, які її перевозили повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Саме ці пропозиції уже наступними тижнями поступлять до уряду і я буду очікувати, і я сподіваюся, ми всі будемо вимагати їхнього втілення. Дякую. Дякую. Колеги, я все-таки нагадую, що у нас сесійна зала, а не шоу "За стеклом", тому давайте, будь ласка, будемо дотримуватися регламенту. І я зараз прошу до виступу народного депутата Рудика. Будь ласка. Шановні народні депутати, я прошу припинити цей цирк і не показувати зараз всьому українському суспільству чим ми займаємося зараз в цьому залі. Один з наших колег тільки що відговорив про дуже важливі проблеми, а потім перейшов до циркової форми світосприйняття. Перестаньте, у нас є набагато більше зараз проблем в українському суспільстві, про які варто говорити. Номер один, я вважаю, для мого округу, це проблема охорони здоров'я. Так це стало, що спочатку грузинські гастрольори, а тепер нинішнє керівництво МОЗу продовжує експеримент над смілянами в частині реформування спецмедчастин. Може, хтось пам'ятає, ми прийняли історичне рішення і перевели на місцевий бюджет 17 спецмедчастин по всій нашій державі. І уявіть собі ситуацію, 2 з них, 2 заклади саме в місті Сміла. Прийняли рішення, міська рада почала шукати кошти, яких, звичайно, в бюджеті немає, почали думати, що з цим робити. Підготували навіть проект рішення про передачу однієї з них, це спецмедчастина номер 14, на місцевий баланс Сміли. І що виявилося? Виявилося, що станом на лютий місяць 17 року вся спецмедчастина досі залишається на фінансуванні в державному бюджеті, тому що чиновники від МОЗ, від Мінекономіки і торгівлі, від Міністерства юстиції до сьогоднішнього дня не прийняли розпорядчих документів, щоби юридично передати її в комунальну власність. І вона підвисла, підвисли 150 людей, які залишилися без роботи, яких сьогодні нема ні в місцевому бюджеті, ні в державному бюджеті. Щойно пройшла історія з госпітальними округами. Хотіли знову Смілу зробити центром експерименту, не давши нам центр госпітального округу, але дякуючи громаді, чуткій позиції наших людей, лікарів, і моєї зокрема, нам зараз вдалося це відстояти. І ми скорегували позицію Черкаської обласної державної адміністрації, яка відкликала попередні пропозиції і дала нові, де один із центрів госпітального округу буде на території міста Сміла. Госпітальний округ складатиметься з 211 тисяч людей. І я сподіваюсь, що хоча б у цій частині ми зможемо компенсувати ці незрозумілі псевдореформи нашого МОЗу. І останнє. Товариство, подивіться на сайт Міністерства охорони здоров'я від 8 лютого 17 року. Там в декларації, яку мають заповняти пацієнти при виборі первинної медичної допомоги, у виборі статі лікаря, людини стоїть тепер уже не два пункти – чоловік і жінка, а пункт третій – "М". Вдумайтесь, що таке "М"? Я вимагаю від уряду, від всіх, хто причетний до цієї справи, скасуйте цю хибну практику, немає у нас статі "М", у нас є або чоловік, або жінка, ми християнська держава… Дякую. Я прошу до слова народного депутата Галасюка. І ще раз закликаю присутніх депутатів народних слухати виступи наших колег і не заважати один одному. Будь ласка, пане Галасюк. Я дуже прошу не заважати шановному колезі пану Галасюку. 13:02:31 ГАЛАСЮК В.В. Шановна пані Ірина, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! Будь-яке державне рішення прийняття будь-яких міжнародних зобов'язань Україною має проходити тест, чи воно корисне українській економіці, українському суспільство, чи створює це державне рішення нові робочі місця, чи залучає воно інвестицію в країну, чи робить воно нашу промисловість і економіку міцнішою, чи підвищує це рішення чи міжнародне зобов'язання доходи громадян України. Давайте подивимося, що робить сьогодні влада. Спроба відміни мораторію на експорт лісу-кругляку з України – абсолютно антидержавницька ініціатива. Ми з вами у цьому парламенті вибороли на 10 років заборону вивозити з України необроблений ліс-кругляк, необроблену сировину, щоб українці мали роботу, зарплату, щоб врятувати нашу екологію. І сьогодні уряд в ганебний спосіб проведення махінацій намагається відмінити цей мораторій. Наше з вами завдання не припустити цього, бо це робочі місця українців, це добробут, це майбутнє нашої нації. Подивіться, сьогодні вимагають через меморандум з Міжнародним валютним фондом продати українську землю, сільськогосподарську землю. Хіба можна це сьогодні робити? Хіба треба продавати землю чи продавати сировину, чи продавати українців як емігрантів, щоб вони в Польщу, в Італію, їхали по Європах заробити 300 євро? Ні, треба розвивати власне село, треба дотувати розвиток тваринництва, фермерства як це роблять європейські країни, при чому за рахунок сировинного експорту, за рахунок експорту необробленої продукції, введення спеціального податку аграрно-сировинного збору, як пропонує фракція Радикальної партії, із експорту кукурудзи, зерна, соняшника брати кошти, які давати тим, хто утримує корову, для того, щоб відроджувалось українське село. Подивіться, що сьогодні відбувається в промисловості: піднімають, хочуть підняти тарифи на залізничні перевезення на 25відсотків. Чи це зробить нашу промисловість сильнішою і більш конкурентною, чи це створить робочі місця? Ні, навпаки, це зробить так, що ми будемо програвати Європі. Подивіться, що сьогодні робить Національний банк. Кажуть, вони борються з інфляцією і бачать це своїм єдиним і головним завданням. Та вибачте, вони борються з інфляцією так, як можна боротися з насморком шляхом гільйотини. Ніхто так в світ не бореться з інфляцією. Краще мати інфляцію 15 відсотків і мати стале економічне зростання і підвищення доходів громадян, ніж обіцяти інфляцію в 5 відсотків, а по факту мати 25 чи 30 і мати занепад власного виробництва. Чи, подивіться, сьогодні блокування залізниці, яке по суті вбиває українську металургію, українські промисловість і загрожує енергетичній безпеці країни. Кому це на користь, окрім Російської Федерації і окрім… ГОЛОВУЮЧИЙ Дякуємо, шановний пане Вікторе. 30 секунд, будь ласка, звершити. Ми маємо приймати сьогодні ті державницькі рішення, які вигідні Україні, які вигідні громадянам України, а не Міжнародному валютному фонду, не іншим країнам, не Європейському Союзу. Кожна країна конкурує за добробут власних громадян, за робочі місця, інвестиції, за якість життя. Україна не має здаватися в цій конкуренції, ми маємо бути гідним партнером, який дбає про свій народ передусім. Дякую. Добрий день, шановні колеги! Добрий день, головуючий! Український народ! Всім нам відомо, що 31 жовтня 2016 року сплив термін подачі декларацій, електронних декларацій. І всі особи, і на перше, всі особи, які на 1 вересня 2016 року займали відповідальні посади, тобто ці посади передбачені статтею 3 Закону про запобігання корупції, мусили відзвітуватися. Але і до таких осіб відносить цей закон і губернатора Запорізької області Костянтина Бриля. Але якщо ви уважно подивитесь на сайт цей, на Державний реєстр електронних декларацій, ви там не побачите цієї декларації. І в мене питання до правоохоронних органів: на якій підставі губернатор Запорізької області, який є розпорядником мільярдних статків, не оприлюднив електронну декларацію, тобто з яких підстав. Я робив деякі запити на Службу безпеки, НАБУ і отримав таку відповідь, що цей Костянтин Бриль є неначе якимось таємним співробітником СБУ і це дає йому право не оприлюднювати декларацію. Це є абсолютна профанація, тому що стаття 52 із значком 1 передбачає перелік цих осіб, і губернатори не входять до людей, які мають право не подавати подавати електронну декларацію, я взагалі вже мовчу про працівників СБУ. І на сьогоднішній день не розроблений порядок подачі ними декларацій, і тому єдиним, і правильним способом подачі декларації є оприлюднення її на сайті НАЗК. Я – мажоритарник Запорізької області, і ви розумієте, цей рік, коли губернатором в Запорізькій області є Костянтин Бриль, весь його шлях унизаний корупційними скандалами. Область, на жаль, займає останні міста і економічному розвитку, і лідирує, є лідером злочинності. Розумієте? Запорізька область займає перше місто по злочинам, як економічним так і іншим. І тому я даю питання ще раз, і хочу, щоб звернули і правоохоронні органи, Генеральний прокурор, чому, на якій підставі губернатор в Запорізькій області, мабуть, єдиний із губернаторів не заповнив електронну, не оприлюднив електронну декларацію, Дякую вам, пане Вадиме. Будь ласка, Юрій Дерев'янко, ваш виступ зараз. Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля". Шановні українці, шановні колеги, шановні мешканці об'єднаних територіальних громад! Два роки назад був прийнятий Закон про добровільне об'єднання територіальних громад і сьогодні близько 400 громад вже встигли об'єднатися. Я щиро вітаю всіх тих, хто спромігся об'єднатися, хто пройшов цей важкий шлях і сьогодні робить все для того, щоб громада мала можливість розвиватися, щоб громада могла бути сильнішою і кращою. Ми з багатьма головами об'єднаних громад, а також і з представниками громад отримали минулого року багато перемог перед чиновниками, які блокували цей процес, які намагалися натравлювати правоохоронні органи і всі інші, робили деструктивні дії, щоб цього не відбулось. Але хочу вам сказати, що ця страшна боротьба триває далі, тому що є різні області України, які сьогодні говорять про те, що вони підтримують політику реформи децентралізації, підтримують політику Президента, який призначив голів обласних державних адміністрацій на посади, а насправді нічого не роблять. В даному випадку мова йде про Київську обласну державну адміністрацію, яка намагається робити все, щоб бути лідером в останньому списку із всіх областей України щодо об'єднаних територіальних громад. До мене звернулись громади практично з усіх районів Київської області, які хочуть об'єднатися, але Київська обласна державна адміністрація сумлінно і свідомо блокує цей процес. Зокрема, мова йде про Фурсіївську об'єднану територіальну громаду, про Шкарівську об'єднану територіальну громаду. Це потужні населені пункти, села, які об'єднали сільські, селищні ради, які хочуть йти разом і працювати разом. Натомість чиновники трактують по-своєму закон, вони вважають, що всі повинні приєднатися до величезних міст, ті, які мають мінімум 200-250 тисяч мешканців, і тим самим повністю розчинити громади в агломерації. Ви знаєте, це неприпустимо, коли чиновники, з одного боку, віддають честь пану Гройсману, пану Президенту, виконуючи їхні реформи, а, з іншого боку, тримають ці громади на гальмі, роблячи все для того, щоб, мабуть, досягати своїх корупційних і інших приватних інтересів. Зокрема, стосовно землі, зокрема, стосовно переведення сільськогосподарських земель у землі будівництва і все інше. Тому остання відповідь, які я отримав від Київської обласної державної адміністрації, вражає своїм цинізмом, де вони посилаються на Закони України та Конституцію, на всі інше речі, і на свій розсуд тлумачать цю ситуацію. Сьогодні Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив позицію ту, що він є прихильником реформи продовження децентралізації, і це є неприпустимо, що чиновники такого рівня сьогодні блокують. Я вимагаю звільняти таких чиновників, звільняти всіх, хто готує їм такі матеріали. А тим громадам, яких блокують звертатися до нас, до народних депутатів, і ми будемо разом перемагати і давати можливість таким громадам об'єднуватись. Дякую за увагу. Дякую вам, шановні колеги. Колись така була рубрика "Журналіст міняє професію". У нас зараз в цій залі відбувається рубрика "Депутат міняє професію". Але я даю слово зараз народному депутату Бориславу Березі. Доброго дня, шановне панство! Хочу звернутися до вас з трьох питань. По-перше, я хочу запитати вас, чи не втомились ви від того, що наприкінці робочого тижня в залі залишається 50, 40, 30, а інколи менше 20 депутатів. Якщо ми бачимо, що це питання нікуди не зникає, тоді у мене запитання: може ми його вирішимо. Для цього треба вирішити таке: треба змінити Регламент, це, по-перше, чи робити цей день вихідним (а що казати, якщо немає нікого в залі), чи повним робочим днем. Якщо ми хочемо, дійсно, працювати, то ми повинні підняти це питання. По-друге, якщо Верховна Рада шукає вирішення питання прогулів депутатів, то його не треба й шукати. Бо мій законопроект, який вирішує це питання і присікає взагалі прогульщиків, лежить під сукном у комітетах більше двох років. Його треба внести в сесійний зал та проголосувати. І, мабуть, тоді ми знайдемо рішення цього питання. Але цього ще не сталося. Третє питання. Я хочу звернутися публічно до голови міста Києва, до голови Київської КМДА, до мера міста Києва пана Віталія Кличка. Пане мер, ви знаєте, що Деснянське РДА – це, мабуть, єдине РДА, яке зараз ніким не очолюване. Ні, там є чиновники, є виконуючі обов'язки, які дуже успішно пилять бюджет нашого району. Я як депутат від Троєщини хочу звернутися до вас. Припиніть це безглузде, я не знаю, так, самоправство. Подайте Президенту на голову району, район не може ще 2-3 роки бути без голови. Це, по-перше. По-друге, зрозумійте, що якщо вам хтось не подобається в цій сесійній залі чи може якийсь депутат з Троєщини, ще не значить, що ви повинні карати весь район. Району повинен бути призначений голова. Я очікую від вас, пане Кличко, і прошу з'ясувати, що це мій офіційний запит до вас, коли ви нам подасте людину на должность голови району, Деснянського району міста Києва? Бо вже втомилися троєщанці очікувати. І останнє. Я розумію, що сьогодні в залі не дуже велика кількість людей. Я розумію, що у деяких, дійсно, є причини сюди не ходити, дійсно, взагалі не хочуть тут з'являтися, а хтось захворів. Але, шановне панство, коли ми кажемо, що відносини до парламенту уже негативні, з'ясуйте, це саме тому, що ми не ходимо на свою роботу, це саме тому, що не приймаємо закони, як вчора було провалений законопроект про вилучення серверів, це саме тому, що ми забули, чого ми сюди прийшли. Дякую, пане Бориславе. Будь ласка, народний депутат України пан Розенблат від фракції "Блок Петра Порошенка". Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановний український народ! Сьогодні ви чули виступи наших міністрів, уряду, де вони звітували про свою діяльність. Одним із виступів був виступ міністра вугільної промисловості пана Насалика. І я розділяю його стурбованість про те, що не вистачає ще 750 тисяч тонн вугілля для того, щоби в домівках українців було світло і тепло. Але я хотів би звернутися зовсім з іншим, пропозицією. Все-таки розглянути питання державної стратегії України на нашу енергетичну незалежність. Ви знаєте, коли в 2011 році вибухнув вибух на Фукусімі японській атомній електростанції, уряд в Німеччині прийняв рішення відмовитися від використання атомної енергетики. Вони відразу відключили 8 енергоблоків і розробили держану програму що до 2022 року взагалі Німеччина відмовиться від використання атомної енергетики. сході нашої країни не на один рік, і ми розуміємо, що поки наша українська армія не стане найміцнішою армією в Європі, ми не здолаємо супротивника, ми не можемо гарантувати те, що сьогодні ми можемо десь використовувати вугілля антрацитної групи. Тому моя пропозиція проста: я хочу, щоб ми, дійсно, розробили система, і це була державна програма уряду, яка дозволить Україні використовувати зелену енергетику: енергію сонця, води води світла – всього того, що, дійсно, сьогодні є в нас в необмеженій кількості, і ми не були залежні від того, чи будуть нам бандити, бойовики постачати вугілля, чи не будуть. Я розумію, що там працюють українські шахтарі. Але, повірте, сьогодні вони сплачують податки як в українську економіку, так і сплачують податки тим же самим бойовикам. Я не буду зараз політизувати це питання, я просто хочу, щоб, дійсно, уряд нашої країни зрозумів, що питання енергоефективності, питання енергомодернізації, енергонезалежності – це державна програма, і гроші на неї треба використовувати з розумінням, з розумінням того, що Україна має всі достатні ресурси, аби повністю відмовитись від використання антрацитної групи. Я розумію сьогодні тих шахтарів, які сьогодні є на Волині, які сьогодні бажають теж працювати. І ми повинні всі створити умови, щоб вони, дійсно, теж мали роботу і мали вугілля. Але, ще раз повторюю, сьогодні країни всього світу, провідні країни використовують багато інших, альтернативних джерел енергії. Тому ще раз закликаю, звертаюся до міністра енергетики, звертаюся до Прем'єр-міністра, до всього уряду, до нас, парламентарів: ми повинні знайти альтернативний шлях, для того щоб в домівках українців було завжди і тепло, і світло, і затишно. І це не повинно залежати від тих сьогоднішніх бойовиків, які сьогодні хочуть чи не хочуть постачати енергію, чи наших депутатів, які сьогодні блокують чи не блокують. Це повинна бути державна програма. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. І вам дякуємо, шановний колего. Будь ласка, Тетяна Ричкова, вас запрошуємо до слова, від "Блоку Петра Порошенка". Шановні громадяни України, перш ніж перейти до суті свого виступу, я хочу нагадати всім присутнім декілька важливих речей. Визначення, хто такий "народний депутат". Це обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" представник українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом свого депутатського строку повноважень здійснювати передбачені Конституцією України свої повноваження за благо і на благо народу України. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України та загально-визначеними нормами моралі. Народний депутат зобов'язаний дбати про благо України і добробут українського народу. Всі ми з вами давали тут на цій трибуні присягу: захищати інтереси виборців та держави; додержуватися вимог Конституції і так далі… бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та органів, до складу якого обраний.

а деякі депутати зовсім не ходять на засідання Верховної Ради. І я обурена тим, що ці депутати, хронічно відсутні на робочому місці, отримують зарплатню і висувають звинувачення "злочинній владі". Але я хочу вам нагадати, шановні депутати, що ви і є та влада і повинні присутні бути на своїх робочих місцях. Ви – представники влади, і українці чекають на розв'язання суспільно важливих питань в рамках закону. Виборці сподіваються на конструктивну законотворчість і законодавчу діяльність депутатів, а не популізм деяких депутатів, які під лозунгами АТО і крові, що проливають наші хлопці, замасковано кричуще порушують закон України. Зараз я говорю за дорученням і від імені військовослужбовців Повітряних Сил України. Цього тижня народний обранець Надія Савченко була в районі Донецького аеропорту, де зустрічалась з військовослужбовцями 80-ї окремої повітряно-десантної бригади, 79-ї, і підбурювала їх залишити свої позиції і прийти сюди скидати злочинну владу. Всі ми знаємо, взяти оружие в руки прийти скинути цю злочинну владу. Мої слова можуть підтвердити багато бійців цих повітряно-десантних бригад. Єдине, про що вони дуже жалкують, це про те, що вони не змогли зробити відеозапис, відеодокази. Важливо, що побідні заклики на передових позиціях наших військ, які в найскладніших умовах стоять і протистоять такому ворогу, як Російська Федерація, і від… Я всім даю по 30 секунд, пані Тетяна. Будь ласка, можливо, ще хтось від фракції "Блок Петра Порошенка" віддасть час свій, і ви зможете виступити. Будь ласка, зараз народний депутат Левченко, а потім ми рухаємося далі. Будь ласка.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ, Шевченківський район міста Києва. Шановний український народе, шановні кияни, я сьогодні хотів би звернутися до вас і хотів би привернути увагу до величезної проблеми, яка називається НАБУ. А саме привернути увагу до тої проблеми, що Національне антикорупційне бюро України, яке нібито має бути новим таким гарним органом, який має нібито все розслідувати, кришує київського міського голову бандита, злодія Кличка Віталія Володимировича. Про що іде мова. В грудні минулого року я подав два запита, один запит, одне звернення. Один стосувався того, що Кличко незаконно підписав договір оренди земельної ділянки, прямо порушуючи закон України, підписав незаконно до громадянки по провулку Святошинському в місті Києві, передав "Київміськбуду". Це абсолютно незаконно, це злочинна діяльність, пряме порушення Кримінального кодексу і підпадає під розслідування НАБУ. Я подав відповідний запит до НАБУ. НАБУ мені відповіло: все хорошо, пресная маркиза, все чудово, складу злочину немає, до побачення. Так? От вибачте, будь ласка, це попри те, що всі документи, всі документи були показані, підпис Кличка, витяг закону, всі довідки, що це незаконно. Також журналісти-молодці з чудової передачі "Слідство.Інфо" зробили розслідування і показали на всю країну, як Кличко не вказав в своїй декларації величезний мультимільйонний маєток в Лос-Анджелесі. Забувся нібито. Журналісти довели, що в нього є маєток, показали фотографії дружини, показали всі документи. Я подаю звернення в НАБУ, – відкрийте кримінальну справу. Знову відповідь: все чудово, немає складу злочину, не треба відкривати кримінальну справу. Пряме порушення 214 статті Кримінально-процесуального кодексу, згідно якої вони можуть визначити, чи є там, немає складу злочину тільки після того, як вони внесуть в ЄРДР, почнуть розслідування. Тільки тоді вони вже можуть вирішити, чи є там склад злочину, чи немає. Ні, вони навіть не відкривають, навіть не починають розслідування. Тому я стверджую з цієї трибуни, що НАБУ, нібито такий гарний орган, кришує Кличка Віталія Володимировича, очевидно, по наказу з Банкової. Я подав минулого пленарного тижня один запит, сьогодні я подав ще один запит по тим самим питанням тепер уже на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, на Холодницького, на їхнього процесуального керівника. І тепер я з нетерпінням чекаю, чи прокуратура так само кришує бандита Кличка, чи, можливо, все ж таки прокуратура хоча би виконає Кримінально-процесуальний кодекс і внесе відповідні відомості в ЄРДР. Бо зараз що відбувається? Прокуратура бігає по Києву, піднімає справи 7, 8, 9 року, дуже правильні справи проти Черновецького, його подєльників.

30 секунд, але без функцій суду. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Пані Ірино, якщо ви сказали про функції суду, я на себе функції суду не беру, тому що до суду навіть не дають допустити це питання, розумієте, то про який суд мова йде? Так от справа у тому, що сьогодні прокуратура бігає по Києву, піднімає старі справи. Молодці, хай піднімають. Так от подивимось, чи вони зараз відкриють справу по діючому меру, не по тому, що було 10 років тому, а по діючому бандиту, який грабує столицю. Тому звертаюся до Луценка, щоб він цю справу проконтролював особисто. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Іван Спориш від "Блоку Петра Порошенка". Пане Іване, прошу вас на виступ. Шановна головуюча, шановні народні депутати, які залишилися у залі. Як кажуть, нас мало, але ми в тельняшках, і разом з тим, не головне, скільки у залі, а головне, що наші виступи повинні, дійсно, дійти до народу України. І я думаю, що сьогодні, мабуть, більше, що сьогодні із усіх виступів ми почули і запитання до уряду, це єдине можна виділити – це, дійсно, в умовах децентралізації влади об'єднання в районах лікарень. Я думаю, це питання сьогодні номер 1. Мені дуже важко сьогодні за це говорити як мажоритарщику, чому? Тому що ми знаємо, у моєму, наприклад, окрузі мітинги і в Томашпільському районі, в Шаргородському районі. Я розумію прекрасно, що коли ми в районах об'єднуємо прокуратури, суди. СБУ, поліції, да народу це наплювати, хто куди йде і де будуть об'єднані, народ хоче, щоб лікарні були у них рядом, щоб можна було лікуватися. І ми бачимо, наприклад, у нас по Томашпілю, коли є хороша лікарня, коли є хороші лікарі, як можна її закрити або приєднати кудись? Особливо ще хотів сказати за мій округ – це Шаргородщина. Ви знаєте, у Шаргородщині десь за рік родиться більше 500 дітей. Як можна наприклад закрити пологове відділення і приєднати до якогось госпітального округу. Я думаю, що все це повинно робиться не якось так залпом, а поступово. Ми повинні, сьогодні приємно, що все-таки сказав Прем'єр-міністр, що ми повинні на 7 років продовжити життя громадян, це дуже добре, це про те, що ліки там гіпертонікам, діабетикам і таке інше, хотілося б, щоб ще гепатит "С" давалися за державні кошти. Але саме головне, щоб ми оце об'єднання лікарень робили вдумчиво, поступово і не спішили, на місцях, запитавши в людей, запитавши в місцевої влади, аж тоді робили якийсь висновок. Бо ми знаємо недоліки, які були проведені по лікарнях деяких областей. Крім того, я б хотів би, мені не вдалося задати запитання до міністра агропромислового розвитку, це до пана Кутового, але я думаю, що є можливість сказати одне, що сьогодні селянин живе у селі від молока.

зробити все, щоб молокозаводи забрали посередників і залишили ціну на молоко хоча би 5 гривень для селянина. Тому що досить низькі зарплати в селянина, досить низькі пенсії в селі, важко прожити селянину. Але разом з тим, якби була

звинувачення ці, які сьогодні звучать в залі, а будемо думати за Україну. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ Дякуємо, пане Іване. Будь ласка, Михайло Головко, позафракційний, від "Свободи" депутат. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні депутати колеги! В середу всі ми з вами бачили як українці об'єдналися, три політичні націоналістичні сили провели Марш Гідності і вимогою цього маршу – це було в першу чергу захист національних інтересів. В тому числі і енергетичних інтересів України, адже енергетична безпека – це незалежність нашої держави. На жаль, ми бачимо, що в цьому, в цій галузі є дуже багато корупціонерів, є дуже багато шулерів, які наживаються і в кінцевому результаті – Україна втрачає. Один із них, от ми вивісили сьогодні його плакат на Верховній Раді, це є голова НАК "Нафтогазу" Коболєв, який дозволив, що наживається на збільшенні ціни для газу для населення. В кінцевому результаті Україна втрачає як держава, як економіка і як наші представники виробництво на міжнародній арені, адже наша продукція є не конкурентоздатною. Я вже не говорю про те, що з їхньої сторони відбуваються непрозорі в кінцевому результаті замість того, щоб купувати газ у другому кварталі, вони купували у четвертому за завищеною ціною на 40 доларів, а це нанесло збитку державі близько 3 мільярдів гривень. І я хочу сказати, що, на жаль, ця сфера дійсно б'є по економіці України і сьогодні з державного бюджету викачаються мільярди, я вже піднімав це питання. І нещодавно, з трибуни Верховної Ради, я звернувся до Державної аудиторської служби з питанням, чи перевіряли вони таку структуру, як "Укргазвидобування". От вони мені дали офіційну відповідь, що в минулому році вони чотири рази намагалися перевірити керівництво "Укргазвидобування" і цю структуру, і їм відмовили. Я зачитаю, на підставі того, що вони нібито мотивували, що це підприємство не є державним підприємством і тому державні фінансові органи не мають право їх перевіряти. Тобто ми в Конституції прописали, що газ є державною власністю, а "Укргазвидобування" вважається не державним підприємством і фінансові органи не допускають до перевірки. Чого вони бояться, якщо вони називаються себе супер прозорими менеджерами, супер успішними керівниками? Те, що вони завищили ціну у сім разів на газ для населення, те, що ми з державного бюджету майже 100 мільярдів покриваємо, те, що відбуваються не прозорі закупівлі і так далі, тобто це говорить про те, що корупція, на жаль, пожирає цю країну і вона знищує нашу економіку з середини. І тому звісно, що я звертаюся до до уряду, до Гройсмана, я сьогодні з депутатами особисто передали йому листа. На жаль, не дали йому змоги запитання поставити, щоб вони розглянули це питання на Кабміні і передали пряме управління "Укргазвидобування" Кабміну. І взагалі потрібно знищити ту корупційну клоаку, цю прокладку як НАК "Нафтогаз", який залишається виключно для того, щоб відмивати мільярди з державного бюджету. Дякую. Дякуємо, пане Михайле. Будь ласка, народний зараз депутат Шверк. Передає слово своєму колезі пану Яринічу. Будь ласка, пане Яриніч, запрошуємо вас до слова. Потім – Ігор Мосійчук і далі по списку. Шановні колеги! Шановні українці! Дозвольте мені надати вам сьогодні кричущу інформацію щодо ситуації, яка склалася на моїй рідній Кіровоградщині, яку я сьогодні представляю у Верховній Раді як мажоритарник від обласного центру. Справа в тому, що захворюваність і смертність в нашому регіоні має колосальний відрив від всіх інших областей України. На сьогодні Кіровоградщина є лідером по захворюваності на рак серед всіх інших регіонів України. І ці показники по обласному центру є на багато вищими серед всіх населених пунктів нашої України. Які ж в цьому причини? Перша з них – це природні фактори, які закладені в кристалічному щиті. А ви знаєте, що Кіровоградщина знаходиться на кристалічному щиті, в якому є колосальні залежи урану. І видобування урану проходить безпосередньо під нашим обласним центром. Але є ще друга причина – це відсутність захисту населення від іонізуючого випромінювання. Радон є тим агентом, який спричиняє онкозахворювання, цей газ з'являється як результат переробки, результат розпаду урану. І цей процес відбувається постійно під ногами наших жителів обласного центру. радон практично просочується в усі приміщення, адміністративні та житлові будівлі, в садочки, і в школи. Ви тільки вдумайтесь, серед чинників, які викликають рак у населення нашого міста, 32 відсотки залежить від екології. І до 2020 року основною причиною смерті нашого населення стане страшний діагноз рак. Я як лікар-онколог, який стикається з цією проблемою постійно, майже щодня, скажу, що це величезна трагедія і для пацієнта, і для сім'ї, і для рідних, і близьких. Що головне, у нас є чітке бачення і план, як за рахунок зменшення екологічних загроз знизити рівень захворюваності і смертності на Кіровоградщині. І вирішення цієї проблеми лежить в прийнятті та виконанні і фінансуванні, що дуже важливо, державної цільової програми радіаційного захисту населення нашого міста та області. Вона включає наступні головні складові. Я не кажу, що це всі складові, а хочу назвати зараз головні складові. Це реабілітація забруднених зон міста шляхом озеленення та здійснення протирадонових заходів,

І я як член Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я провів вже низку консультацій та зустрічей і безпосередньо з Прем'єр-міністром, і з керівниками міністерств та відомств, і з групами і фракціями Верховної Ради, і я скажу вам абсолютно відверто, що є готовність розробити і підтримати цю програму. Дякуємо, зрозуміло. Дякуємо за актуальний дуже виступ вам пане Яриніч, правда. І, будь ласка, народний депутат Мосійчук запрошується до слова. Шановний український народе! Шановні колеги! Зараз дуже багато говорять про так звану торгівлю з окупованими територіями, з торгівлею на крові. Тут навіть ціла фракція парламенту покинила свою роботу і поїхала в невідомому напрямку щось блокувати. А чомусь мовчать про те, що в Україні, в воюючій Україні, вільно працюють російські компанії, заробляють кошти, перераховують їх в бюджет за які купуються набої і якими вбивають кращих синів і доньок України. Тільки два приклади. Компанія "АМІК", всім більше відома як колишній "Лукойл". Взяла парасольку австрійську за допомогою тут неприсутнього майже ніколи Сергія Льовочкіна працює собі. Не просто працює, а тільки за минулий рік показав, що працює в збиток собі на 52 мільйони. Чи може хтось з колег чи українців повірити, що мережа автозаправок працює собі в збиток? Ні, то це є економічна диверсія. Інший приклад, "Індустріальний союз Донбасу" підприємство, в тому числі металургійної галузі, на 80 відсотків належить Внешэкономбанку Російської Федерації, тобто напряму... напряму – країні агресору. Але їх ніхто не блокує, їх ніхто не закриває. І ті люди, хто зараз кричить за блокаду, не голосує за наш Радикальної партії Олега Ляшка Закон про націоналізацію майна країни-агресора. Ті факти, які я зараз привів прошу вважати моїм депутатським запитом до Голови Служби безпеки, голови Нацполіції, Генерального прокурора України. А тепер про інше, три роки тому в цьому парламентському залі було ухвалено історичне рішення, завдяки якому я і ще 22 моїх побратима вийшло на волю. Воно було ухвалено за проектом рішення Олега Ляшка під тиском повсталих українців, які виламувалися в четвертий під'їзд парламенту. Я щиро дякую всім, хто доклався до мого звільнення, до звільнення всіх тих. І я хочу наголосити, ніхто із звільнених тоді політв'язнів не вчинив жодного злочину, всі захищали і захищають зараз країну, двоє є народними депутатами України. Вільного духу не скути в кайданах! Денис Силантьев, фракция Радикальной партии Олега Ляшка. Уважаемые граждане Украины, уважаемые коллеги… Це дуже важливо? Добре. Шановні колеги, шановні громадяни України, я хочу зауважити вашу увагу на… коли на останній неділі сесійного засідання ми голосували законопроект про Державний фонд гуманітарного розвитку України, як ми його благополучно провалили. Чому це дуже важливо? Я можу стверджувати з усією відповідальністю, що сьогодні країна перебуває на грані гуманітарного дефолту. Чому саме так? Шановні громадяни України, ви пригадайте, коли народні депутати, коли держслужбовці приходять до вас на зустрічі, що вони вам кажуть. Кажуть про те, що вони дуже про вас піклуються, дуже піклуються і про ваші сім'ї, про ваших дітей, про ваше здоров'я. А що ми бачимо Потім ми бачимо, що коли є шанс України змінити ситуацію в охороні здоров'я, коли закриваються ФАПи, в фізичній в напрямку фізичної культури і спорту, коли закривають фізкультурні школи, коли закриваються дитячо-юнацькі спортивні школи, в освіті і в науці, коли ПТУ закриваються, бо немає фінансування, і коли є шанс це змінити, створити фонд гуманітарного розвитку, котрий би наповнювався з джерел бізнесу, який шкодить здоров'ю населення – це алкоголь і це тютюн. Це досить прозорий спосіб, щоб ці гроші йшли на те, щоб компенсувати ту ту шкоду, яку вони наносять суспільству. І замість того, щоб підтримати цей законопроект, ми його благополучно завалили. Що робити? Є ще шанс. Був законопроект про фонд культурний. Фонд культури, який передбачає фінансування з Державного бюджету. Фонд культури, який передбачає керуватися з Міністерства культури. Я питаю, а хоч за два роки хоч один об'єкт Міністерство культури створило? Ні, ні одного культурного центру. Счас депутати від фракції Радикальної партії Олега Ляшка, інші депутати будуть робити поправки в цей законопроект, щоб хоч якось наблизити його до того смислу, який сьогодні і до того… до тих потреб, які сьогодні потрібні людям. Це захистити нашу державу від гуманітарного кризису, від гуманітарного дефолту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, шановний колего. Будь ласка, народний депутат Лінько. Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Я хотів би звернути увагу колег і всіх українців до ситуації в галузі, яка ще у нас єдина жива в нашій економіці, це до аграрного сектору. І на примірі свого… своєї рідної Кіровоградщини розказати, що відбувається з нашими фермерами. Сьогодні масові атаки рейдерів по Кіровоградській області, по іншим областям через те, що є прогалини в законодавстві, через те, що ми прийняли антирейдерський пакет законів, але він по факту не діє. Зокрема, в Благовіщенському районі 300 паїв землі ми відбили тільки завдяки тому, що люди вчасно побачили, що їхні землі вкрали, вийшли на трасу Одеса-Київ, перекрили її і тільки це дало змогу зупинити рейдерську атаку. В Голованівському районі зараз відбувається те саме. Сьогодні вранці в Новоархангельському районі місцеві районні депутати зняли голову районної адміністрації Васильченка Сергія через те. що він просто розбазарив за 3 відсотки землі державного резерву, це кілька тисяч гектарів землі, в обхід конкурсу, в обхід аукціону, просто роздав. В Бобринецькому районі є "Червоний землероб" господарство, 5 тисяч гектарів, грабується ось уже третій рік. І це тільки кілька прикладів, які відбуваються по області. У нас найбагатша Кіровоградська область, найбагатша Україна по аграрному сектору, ми виробляємо величезну кількість сировини, яка, на жаль, яку або розграбовують, або ми продаємо в Європу її за копійки, не створюючи тут готовий продукт. І на фоні всього цього, що відбуваєтсья в країні, відверті компрадори і зрадники українського парламенту реєструють подання до Конституцій Суду, щоб зняти мораторій на продаж землі, в обхід парламенту, який утвердив стратегію, що ми не продаємо українську землю, вони в обхід через продажний Конституційний Суд намагаються зняти мораторій на продаж землі. Якщо сьогодні зняти зняти мораторій на продаж землі, повірте, великі магнати розграбують землю і розкрадуть, заберуть у селян останнє за кілька днів, тому що у селян немає можливості купити землі, немає можливості якось взяти кредит, а у магнатів є. До речі, ми виділили кілька мільярдів підтримки на фермерські господарства, а по факту отримали ці мільярди тільки дві компанії: компанія Президента, Косюка, великих аграрних магнатів. І насправді фермери, прості селяни, які 500 гектарів, які малі фермерські господарства, вони не отримують ніякої підтримки від української держави. До речі, ще одна проблема, з якою стикнулися наші фермери, сьогодні горять контракти через те, що дефіцит штучний "Укрзалізниця" створила на вагони. Сьогодні не вивозиться продукція, яка створена, вона не вивозиться через те, що в "Укрзалізниці" просто блокують видачу вагонів і це штучний дефіцит, який створений спеціально для того, щоб вимагати гроші з тих, хто перевозить. І ми вимагаємо підтримки українських селян і захисту для українських фермерів. Дякую за увагу. Я хочу продовжити свій виступ і доповісти про незаконні дії народного депутата Надії Савченко, свідками якої були військовослужбовці Збройних Сил України повітряно-десантних військ. На цьому тижні вона була присутня на позиціях Збройних Сил України і підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції і прийти до Києва, і зробити державний переворот. Я хочу їй нагадати про те, що стаття Кримінального кодексу, стаття 109, підбурення до повалення конституційного ладу, прошу вважати мій виступ депутатським запитом. Від свого імені і імені військовослужбовців я звертаюсь в Генеральну прокуратуру і в Службу безпеки України, щоб вони почали справу кримінальну по цьому факту. Тому є свідки, це військовослужбовці 80 і 79 бригад Збройних Сил України, повітряно-десантних. І від їх імені хочу дословно передати звернення наших хлопців, які зараз захищають нас з вами на передовій. "Є така професія – захищати Батьківщину. Шановні народні депутати, надайте нам можливість спокійно служити, виконувати свій військовий обов'язок, захищати наші та ваші сім'ї. Не вплутуйте армію у ваші політичні ігрища". І я звертаюсь до всіх народних депутатів. Я проти анархії, я проти того, щоби військовослужбовців втягували в політичні агітації, немає різниці – чи за владу, чи проти влади. Я за демократію, верховенство права. Тому я прошу всіх перестати агітувати наших військовослужбовців і дати їм можливість захищати нас з вами. Дякую вам дуже. Слава Україні. Дякуємо, шановна пані Тетяно. Наступний виступаючий, це народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" пан Севрюков. Будь ласка.

і за цей час не включений до комітету. І таких як я на сьогоднішній день 27 народних депутатів, які вже пройшли до парламенту, але із-за того, що існують політичні ігри, домовленості, з-за того, що це питання щодо входу до комітетів намагаються об'єднати з питаннями переходу депутатів, призначенням нових керівників, – питання блокується. Тому я звертаюсь до всіх свідомих депутатів, до всіх голів фракцій вирішити це питання, якомога швидше знайти можливість домовитись і все ж таки дати можливість депутатам працювати у комітетах. Я знаю, що такого ще в історії українського парламенту не було, такої ганьби фактично. І прошу всіх на це звернути увагу і вважати цей мій виступ таким офіційним запитом до голів фракцій і до Голови парламенту із проханням вирішити це питання. Дякую. Я нагадую, до речі, норму Регламенту, що парламент в п'ятницю працює не коли закінчується стрім-трансляція, а до 14-ї години. Головуючий має право продовжити на 15 хвилин це засідання, щоб всі депутати, які записалися у листі, могли виступити, всі присутні. А у нас, на щастя, ще є ті, хто бажає виступити. І тому я продовжую ранкове засідання на 15 хвилин, щоб всі бажаючі депутати могли виступити. І зараз я прошу оформити депутатський запит народного депутата

Украине тяжело говорить, но, тем не менее, вода сегодня в плачевном состоянии. Единственное, то, что я успею в своем выступлении, или прошу с державы,

Дякуємо, шановний колего. Я запрошую до слова народного депутата України, Ігор Мельничук передає свій виступ народному депутату Черваковій. Будь ласка, пані Ольга. Доброго дня, шановні колеги! Я хотіла б вас проінформувати про дуже важку гуманітарну ситуацію, яка склалася в місті Красногорівка Мар'їнського району Донецької області. Загалом важка гуманітарна ситуація в усіх містах проведення Але чому я звертаю вашу увагу саме на це місце? Як нам відомо, два роки тому в місті Красногорівка і Мар'їнка був зруйнований магістральний газопровід, внаслідок чого в цих містах відсутнє централізоване опалення. Під час минулого опалювального сезону, коли опалення не було, був був собачий холод у квартирах, в багатоповерхівках міста Красногорівка на смерть замерзло 11 людей. Що мала б вчинити влада в таких умовах? Вона мала б вчинила такі дії, які б убезпечили місцеве населення від подібних ризиків і подальшому. Однак, напередодні нинішнього Донецької ВЦА з вимогою забезпечити альтернативними джерелами енергопостачання місцеве населення і вибити фактично цей крок цей крок з Донецької військово-цивільної адміністрації нам вдалося лише під тиском депутатів і Кабінету Міністрів України. Я хочу наголосити, що лише в кінці листопада на придбання альтернативних штучних вогнищ, так званих буржуйок, а також палива до них, було виділено гроші в розмірі 1 мільйон 188 тисяч гривень і ситуація в Красногорівці була визнана надзвичайною місцевого Що мало відбутися далі? По переговірній процедурі, без тендерів, вони мали закупити ці буржуйки і роздати людям, щоб вони не померзли під час лютих холодів. Що відбулося насправді? По документах виділені гроші на буржуйки, 296 штук– Мар'їнка, 264 – Красногорівка. Наголошую, це кінець Ви знаєте, коли буржуйки почали надходити і фактично надійшли в ці міста? Вже після Нового року. Шановні колеги, я вважаю, що насправді це ганьба. Але ще більша ганьба – те, як мені відзвітувала місцева Красногорівська вже ВЦА, про те, скільки буржуйок надійшло в Красногорівку, по Мар'янці ситуацію не знаю. 264 мало надійти, а фактично надійшло 126. І жодної тонни вугілля, жодного палива до цих буржуйок. Шановні колеги, ми розуміємо, як важко місцевій владі, ми розуміємо, що сьогодні також була обстріляна Авдіївка, там відсутнє водопостачання. Але ми закликаємо місцеву владу більш відповідально ставитися до своїх обов'язків, тому що це громадяни України, і їхні проукраїнські настрої залежать не від вишиванок, а від того, як місцева як місцева влада буде вчиняти дії на забезпечення їхнього добробуту і на забезпечення, розуміння того, що влада турбується про них. Тому що в іншому випадку, насправді, шановні колеги, повзучий сепаратизм і його загроза… Дякую, пані Ольга. Я запрошую до слова народного депутата Андрія Іллєнка. І ми згідно Регламенту у нас ще п'ять колег, які йдуть далі по списку встигнуть виступити, і ми завершимо засідання. Будь ласка, пане Андрію. 14:00:12 ІЛЛЄНКО А.Ю. Дякую. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці, сьогодні була "година запитань до Уряду". І під час монологу представника уряду, міністра енергетики, було показано фотографії проукраїнського мітингу в Донецьку, який відбувався в березні 2014 року. І це подавалося в контексті промови, яка вся була про те, як правильно, що Україна веде торгівлю з тимчасово окупованими територіями. Що от, мовляв, бачте, проукраїнський мітинг в Донецьку, і тому це правильна політика. Я хотів би сказати, що цей мітинг був… на нього був здійснений озброєний напад, і саме на тому мітингу, який відбувався в березні 2014 року, дійсно, проукраїнському мітингу в Донецьку, був вбитий наш свободівець Дмитро Чернявський, Герой України і людина, яка віддала своє життя за єдину Україну. І вбитий він був тими озброєними бандитами, фінансованими в тому числі і донецьким олігарахтом, який сьогодні, який сьогодні наживається на оцій торгівлі на крові. І оця от картинка, яка була показана, є абсолютно маніпуляцією в цьому контексті. Тому що це якраз і є результат того, що відбувається сидіння на двох стільцях, що війна називається АТО, що не приймаються ті закони, які би забороняли цю ганебну торгівлю, яка підтримує окупаційний режим на цих територіях, яка фінансує війну проти нас. І треба приймати наш "свободівський" законопроект, ще в червні 2015 року зареєстрований, про заборону торгівлі з окупованими територіями. Треба приймати наш наш законопроект, який забороняє вводити ембарго на товари, вироблені в Росії, і припинення торгівлі з окупантами. Треба націоналізовувати російський бізнес окупаційний, який працює далі на території України, тому що це маразм, коли російські банки, коли російські компанії ведуть бізнес на нашій території. Цього в принципі не може бути. Треба розривати дипломатичні стосунки з країною-агресором, тому що за набагато менші інциденти ніж окупація наших територій, гибель десятки тисяч наших громадян, відбувається розривання дипломатичних стосунків. У нас це досі не відбулося. І саме в тому числі за ці питання позавчора був великий мітинг, величезний мітинг "Марш національної гідності", організований патріотичними націоналістичними силами: "Свободою", "Національним корпусом", "Правим сектором", який був тут під будівлею Верховної Ради. І це одна з тих вимог, які ми сьогодні ставимо. Тому саме цим має займатися сьогодні парламент, саме цим має займатися уряд. А не маніпулювати і показувати зовсім героїчні фотографії проукраїнського мітингу в Донецьку, прикриваючи цим самим співпрацю з окупантами. Слава Україні! До слова запрошується народний депутат України пан Бондар, фракція "Народного фронту". 14:03:23 БОНДАР М.Л. Дякую. Шановні колеги, я хочу звернутися по проблемі, яка виникла вже, як то кажуть, недавно, не вчора, по моєму виборчому окрузі 119. Я думаю, що це зачепило і багато населених пунктів не тільки 119 виборчого, а і інших районів. Це є сміття, яке надходить з міста Львова. Діло в тому, що по ночах вивозять в різні райони Бродівщини, Радехівщини, Камінка Бузька і Бузька. Викидають на території сільських рад в лісосмугах, мешканці тих сільських рад, районів фіксують там сліди від автівок, які привозили це сміття. На жаль, ні Служба безпеки на транспорті, ні міські очільники, ні поліція, ніхто, ні прокуратура цим не займається. І до сих пір не було нікого притягнуто до відповідальності. Тому ще раз, я хочу, щоб мій виступ вважали звернення як раз до відповідних структур і до Служби безпеки на транспорті, і до очільника Львівської ОДА пана Синютки, і до правоохоронних органів, щоб вони розібралися із цим ганебним явищем, яке є зараз на Львівщині і в

дана оцінка Міністерству охорони здоров'я з питань закупівель ліків через міжнародні організації. Ні в кого сумнівів нема, що ця оцінка є незадовільна. Причому за таку оцінку проголосували представники усіх фракцій, Парадокс полягає в безпрецедентній ситуації ще в тому, що Міністерство охорони здоров'я взагалі не надає на вимогу народних депутатів інформацію стосовно укладених міжнародними організаціями контрактів. Від народних депутатів, які, відповідно до законодавства, мають доступ до державної таємниці, просто ховають документи. Виконуючий обов'язки міністра посилається на те, що умови контрактів – це комерційна таємниця. Але яка ж це може бути комерційна таємниця, коли іде мова про використання публічних коштів державного бюджету? Саме через ці контракти ми мали історію з нерозмитненими ліками, саме через них міжнародні організації поставляють в Україну ліки з критично малим терміном придатності. Через умови цих договорів ми маємо невчасні поставки та сумнівну якість закуплених препаратів. Сьогодні лікарні масово відмовляються від препаратів з дитячої онкології, закуплених організацією Crown, через невеликий термін придатності. Поставлені препарати для дитячої онкології терміном придатності 6 місяців при необхідних 15. Crown свою провину заперечує, і через що, відповідно до умов до контрактів, у випадку невикористання препаратів існує гарантія заміни на ліки з більшим строком придатності. Але на практиці виявляється, що такого механізму просто не існує. Все це повинно бути прописано в контрактах. Отже, посадові особи міністерства самі не мають доступу до цих документів, бо нам їх не дають, або під час підписання договорів через свою непрофесійність такий механізм просто не передбачили. А, може, міністерство боїться оприлюднювати тексти договорів, бо тоді всі побачать, на яких насправді умовах відбувається співпраця з міжнародними а МОЗ представляє інтереси держави Україна? Таємниця навколо процесу державних закупівель досягла такого масштабу, що навіть вже після завершення і підписання цих контрактів інформація від закупівель є засекреченою не тільки від представників громадських організацій, але і від експертів, від народних депутатів, від самого міністерства. Зараз не існує механізму контролю над проведенням закупівель, правила проведення тендеру визначаються лише організацією, яка їх проводить на умовах та в порядку, що що визначено нею. Контракти мають бути офіційно оприлюднені, процедура державних закупівель має бути відкритою та прозорою. Ми маємо всі право знати, як і на яких умовах витрачаються бюджетні кошти. А який результат того всього? Сьогодні відбулося почергове засідання де визнано роботу Кабінету Міністрів негативною через роботу по Міністерству охорони здоров'я. Гирі Міністерства охорони здоров'я тягнуть Кабмін до відставки. Дякую за увагу. Дякую, шановний колего. Народний депутат Кириченко братиме слово? Рибалка. Будь ласка, народний депутат Рибалка. Йому передає слово його колега. Прошу вас. Шановні колеги, вчора в черговий раз фінансовий день перетворився на профанацію. Місяцями наш комітет і на кожній Погоджувальній раді я піднімаю питання про необхідність проведення фінансово-банківського дня на сесійному тижні. Що ми бачили вчора? По домовленості наші законопроекти повинні були стояти як першочергові, в першу чергу. Але якимось дивним чином з'явились законопроекти, драконівські законопроекти, під які зігнали колег депутатів для того, щоб за них проголосувати. Питання фінансово-банківського сектору стали у другу чергу. Що ми маємо на виході? Один законопроект 6010 проголосований в першому читанні, інші законопроект взагалі не проголосовані. Це ганьба! Сьогодні, як я вважаю, владу не цікавить питання реформ, не цікавить питання фінансування, кредитування реального сектору економіки, припинення банкопаду, захисту людей від банкопаду, в яких є їх гроші.

Тому що ми вважаємо, що питання фінансово-банківського сектору – це дуже важливо. Сьогодні, на жаль, ні в владі, ні у Національного банку нема бачення і дієвого плану розвитку фінансово-банківської системи на 5-7 років. Ми в комітеті в себе розробили цей план, розробили низку законів і зробимо все, щоб ці закони були проголосовані в парламенті. Від комітету ми вчора цю ситуацію… жваво дискутували з цієї ситуації, і ми направимо лист до Голови Верховної Ради і будемо вимагати провести черговий фінансово-банківський день. Ще одне дуже важливе питання. Моя рідна Дніпропетровщина. До мене звернувся заступник голови Верхньодніпровської районної ради в Дніпропетровській області (до речі, наш колеги по Радикальній партії). У місцевому коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету погрожують припинити постачання газу. І вже на півдня виключали світло. Я вважаю, що це ганьба, це неприпустимі факти, і ми повинні зробити все для того, щоб студенти мали змогу навчатися і отримувати знання. Я направив від себе депутатські запити до міністра освіти, міністра внутрішніх справ та міністра енергетики. Я вважаю, що треба негайно втрутитись в цю ситуацію і неприпустимо не давати можливість сьогодні студентам навчатися в нашій країні. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, останній виступаючий на сьогодні. Мені колеги з Радикальної партії дорікнули, що я пропустила народного депутата Ленського, який мав передати слово пану Галасюку. Будь ласка, останній виступ, і ми закриваємо сьогоднішнє п'ятничне засідання. Замість того, щоб підтримувати українську промисловість, виробництво і власну енергетичну безпеку, влада наносить черговий тарифний удар по власному виробнику. 31 січня цього року Національною комісією, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, була прийнята абсолютно антидержавницька постанова, яка за оцінкою галузевих асоціацій підвищила майже в шестеро вартість приєднання до електричних мереж. Це удар по українській промисловості, це суттєво здорощує інвестиційні витрати тих, хто планує будувати якесь виробництво, це практично вбиває альтернативну енергетику, замість того, що робити демонополізацію, щоб сприяти розвитку сонячної, вітрової і іншої енергетики, щоб ми не залежали від імпортного газу, від вугілля, а переходили на автономний режим генерації енергії, по суті влада робить, щоб було протилежне. Це абсолютно необґрунтоване і руйнівне рішення для української економіки. Більш того, в результаті цього абсолютно критична загроза існує щодо розвитку регіонів України. Бо те, що затвердило НКРЕ, то тепер вартість приєднання до електромереж в Полтаві втричі дорожче, ніж в Києві, ви вдумайтесь, хто буде в регіонах будувати будь-які виробничі об'єкти, будівлі чи об'єкти альтернативної енергетики. Щоб запобігти такому розвитку подій, відновити законність і нормальний інвестиційний клімат, я як заступник лідера Радикальної партії з економічної політики звернувся до пана пана Вовка, очільника цієї комісії НКРЕ з депутатським запитом про надання тих вихідних даних, на основі яких були пораховані ці ганебні грабіжницькі тарифи. 20 днів минуло сьогодні, досі відповіді немає від НКРЕ, зато на своє депутатське звернення я отримав відповідь від тих компаній, які здійснювали оцінку, в тому числі від компанії "Делойт". І з цієї відповіді абсолютно чітко свідчить, що у НКРЕ не було правових підстав рахувати ці

яка зазначає, що викладені мною факти не належать до компетенції органів Генеральної прокуратури. І це дуже сумно, бо ми розуміємо, про що йде мова. Але ми на цьому не зупинимось. Сьогодні ми від фракції Радикальної партії подаємо вимогу припинення порушення законності керівником НКРЕ Вовком. А також подаємо в суд щодо відновлення законності і скасування цієї незаконної постанови, яка руйнує інвестиційний клімат в Україні, б'є по виробництву і по альтернативній енергетиці. Треба підтримувати… дякуємо. Погоджуємося з необхідністю підтримки національного виробника. Колеги, цього тижня відзначався день рідної мови. І тому особливо приємно, що ті народні депутати, які ще вчора, можливо, чи кілька тижнів тому боялися виступати рідною українською мовою, сьогодні її опановують. І ми бачимо великий прогрес, це дуже радує сесійну залу. Я хочу нагадати вам, шановні колеги, що наступного тижня народні депутати працюють з виборцями, а в тиждень з 6 по 10 березня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. Чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 14 березня, о 10 годині. А сьогодні ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Всім плідної роботи в комітетах, фракціях і з виборцями.